Prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske Predlagatelj je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnio je prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske na temelju točke druge odluke o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske i članka 57. stavka 1. podstavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada Republike Hrvatske je podnijela amandmane. Želi li predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora za Ustav? Da. I potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, poštovana predsjednice Vlade Republike Hrvatske, cijenjeni ministri, dame i gospodo. Kao što je predsjednik Sabora uvodno istaknuo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je utvrdio i podnosi prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske. Uvodno ovo je četvrta intervencija u prvi prvi Ustav Republike Hrvatske, u "božićni Ustav", Ustav koji je donijet davne 22. prosinca 1990. godine i sa ovom četvrtom intervencijom uključujući i prethodne tri intervencije u hrvatski Ustav, intervencija koja je bila '97. godine, dvije intervencije koje su bile 2000. i 2001. godine skupa sa "božićnim Ustavom" čine jednu arhitektonsko-ustavnu zgradu koja zaokružuje u ustavno-pravnom smislu riječi glavne i osnovne hrvatske strateške nacionalne državne ciljeve svih politika, svih stranaka, svih vlada. Daklem, cjeline ostvaruje sad ovim zadnjim ustavnim promjenama se zaokružuju i stavlja točka na "i" na oblačenje u ustavno ruho svih strateških ciljeva hrvatske državne politike. "Božićnim ustavom" 1990.-te godine projektiran je put Hrvatske u u suverenu i samostalnu državu. Da nije bilo "božićnoga Ustava" Republike Hrvatske iz 1990.-te godine ne bi bilo ni onoga plebiscitarnoga referenduma od 17. svibnja '91. godine gdje se je hrvatski narod i građani Hrvatske plebiscitarno izjasnili za svoju vlastitu državu. Ne bi bilo ni ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Hrvatske od 25. lipnja '91. godine, o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske, ne bi bilo bez toga "božićnoga Ustava" niti Odluke o raskidu državno-pravnih sveza od 8. listopada '91. godine. Intervencijom u božićni Ustav '97. godine učinjena je jedna ključna i bitna intervencija koja, kojom se zabranjuje pokretanje postupka koji bi doveli ili mogli dovesti do udruživanja Hrvatske u savez sa nekom drugom državom do obnavljanja neke jugoslavenske državne zajednice ili balkanske zajednice. To nije bila zabrana udruživanja u neku novu Jugoslaviju, kao što se ovih dana ponekad ponekad potpuno pogrešno govori, nego zabrana pokretanja postupka za udruživanje Hrvatske sa nekom drugom državom u stvaranje neke nove, obnavljanje neke nove jugoslavenske državne zajednice. Promjena Ustava 2000. i 2001. godine imale su ključnu notu i ključni pečat da se nakon polupredsjedničkog sustava koji je i primjereno odgovarao Hrvatskoj u vrijeme osamostaljenja i Domovinskog rata, da se kada je i nakon mirne reintegracije zaokružen hrvatski državni teritorij, da se Hrvatska transformira u iz polupredsjedničkog sustava u parlamentarni sustav parlamentarne Vlade, gdje će odgovornost Vlade biti prema Parlamentu, a ne prema predsjedniku Republike u tom dvostrukom kolosijeku. To je bilo ključno težište ustavnih promjena 2001. godine. Jasno uz one dvije jedne nesretne epizode gdje je promjenom Ustava učinjen jedan presedan gdje je ukinuto aktualno Državno sudbeno vijeće i aktualni predsjednik Hrvatskoga Vrhovnog suda. I sada konačno imamo i ove ustavne promjene koje su pred nama, koje su rezultat jednog sinkroniziranoga u ogromnoj vjeri usuglašenoga konsenzusa i gdje se kroz ustavne promjene u najvećem dijelu realizira i oživotvoruje savez za Europu, savez svih i lijeve i desne provenijencije i srednje provenijencije, gdje se oživotvoruje na ustavnoj razini onaj strateški politički cilj ulaska Hrvatske u Europsku uniju, dakle europski san treba pretočiti i ovim ustavnim promjenama u javu. I time se zaokružuje, kao što je u prethodnim božićnom ustavu i kao što je u onim prethodnim intervencijama u Ustav, su zaokruženi na ustavnopravnoj razini strateški državotvorni ciljevi, suverenost, neovisnost, parlamentarna demokracija, ustavne vrednote, projektiranje višestranačke parlamentarne demokracije zasnovane na vladavini prava i socijalnoj pravdi ideal i cilj kojega se neprekidno teži, tako i sada kroz težište ovih ustavnih promjena je da Hrvatska stvori pretpostavke i na temelju Ustava da bi mogla završiti pregovore sa Europskom unijom, mogla potpisati pristupni pregovor i da bi mogla postati punopravna članica te ustavne promjene u prvom redu zahtijevaju takve intervencije u Ustav koji će moći omogućiti da se nakon njih donesu i određeni 14 14 otprilike zakona, koji će značiti zakonsku implementaciju ustavnih promjena i zakonodavnopravni korpus Hrvatske. Isto se to odnosi, ove ustavne promjene su i važne za ulogu Hrvatske u, kao članice NATO saveza, vezano za ulogu Hrvatske Oružanih snaga u NATO, kao članice NATO saveza. I zbog toga ove ustavne promjene kao krunu jednu svoju trebaju iznjedriti upravo ova temeljna, temeljne odrednice koje će značiti i sa jedne strane nužnost ustavnih promjena na temelju kojih će uslijediti zakonske promjene radi ulaska Hrvatske u Europsku uniju, radi efektivne primjene članstva u NATO savezu, ali imaju te ustavne promjene i zadaće i druge naravi koje trebaju poboljšati kvalitet života hrvatskih građana i koje trebaju daklem učiniti još određeni iskorak u određenim sferama društvenoga života o kojemu će nastavno i dalje biti riječi. Kao što je iznijeto u prijedlogu odluke da se pristupi o promjeni Ustava, odlukom o utvrđivanju Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske, koju je Hrvatski sabor donio na sjednici 10. lipnja 2010. godine, utvrđen je Nacrt promjene Ustava Republike Hrvatske u tekstu kako ga je predložio, kako ga je podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sa prihvaćenim amandmanima. Amandmanima je precizirana odredba članka 7. nacrta u dijelu koji se odnosi na glasovanje hrvatskih državljana bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, te glasovanja hrvatskih državljana koji se u vrijeme izbora zateknu izvan granica Hrvatske. Izmijenjena je i odredba članka 12. koja se odnosi na obvezatnost i besplatnost obrazovanja, a dodana je i nova odredba kojom se u članku 134. Ustava Republike Hrvatske propisuje tehnička kultura, kao dio nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Amandmanima se također precizirala odredba članka 24. koja se odnosi na izbor ustavnih sudaca, na način da propisivanje vremenskog ograničenja produljenja mandata ustavnog suca u slučaju da novi sudac nije sudac nije izabran ili nije stupio na dužnost, a precizirana je i odredba članka 18. stavak 2. kojim se predlaže da se u Godišnjem izvješću o radu sudbene vlasti, koju predsjednik Vrhovnog suda podnosi Hrvatskom saboru ne glasuje. Vlada je na ovaj prijedlog odluke da se na promjenu Ustava uloži amandman, i ja ću se, odnosno odbor će se na taj amandman Vlade u stanci i očitovati na taj amandman Vlade. Razlike u prijedlogu promjene Ustava promjene Ustava RH u odnosu na nacrt odnosi se na članak 19. Prijedloga. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav kao ovlašteni predlagatelj prihvatio je inicijativu hrvatskih sudaca koja se odnosi na obvezu sudjelovanje sudskih savjetnika u suđenju. Naime, i Zakona o sudovima i Zakon o parničnom postupku daje mogućnost sudskim savjetnicima da pod nadzorom sudaca vode postupke, utvrđuju činjenice i objavljuju odluke čime je omogućeno rješavanje velikog broja predmeta u sudovima te smanjenje broja neriješenih predmeta. Sve promjene Ustava sadržane su u prijedlogu promjene Ustava, mogu se sistematizirati u 2 skupine. Jedan, izmjene i dopune Ustava RH kojima se utvrđuje ustavno pravna osnova kako za pristupanje Republike Hrvatske EU tako i za učinkovito funkcioniranje Hrvatske u EU i to ustavna pitanja koja proizlaze iz pojedinih poglavlja pregovora sa EU, neovisnost HNB-a i Državnog ureda za reviziju, aktivno i pasivno biračko pravo državljana EU koji borave u RH, jačanje neovisnosti, nepristranosti i profesionalnosti sudbene vlasti, učinkovita provedba okvirne odluke Vijeća EU o europskom uhidbenom nalogu. Potom, ustavna pitanja koja nisu izravno vezana za pojedina poglavlja pregovora već se odnose na modalitete pristupanja i funkcioniranja RH u EU, utvrđivanja ustavne osnove za pristupanje EU, referendum o članstvu u EU, prijenos ustavnih ovlasti, sudjelovanje u institucijama EU, izravni učinak i primjena prava EU, odnos između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti nakon stjecanja članstva u EU te položaj državljana EU u RH i osiguranje njihovih prava. I treće, izmjene i dopune Ustava koje su rezultat inicijativa udruga civilnog društva i određenih institucija kao i onih koji se predlažu zbog usklađivanja sa parlamentarnom praksom drugih zemalja. Potom, dopuna izvorišnih osnova navođenjem svih nacionalnih manjina u RH, redefiniranje uloge i postupanja Oružanih snaga RH, uvođenje instituta nezastarijevanja kaznenih djela ratnog profiterstva i onih iz procesa pretvorbe i privatizacije, obvezatnost i besplatnost općeg obrazovanja, uvođenja prava na pristup informacijama, redefiniranje institucije pučkog pravobranitelja, donošenje državnog proračuna, izbor sudaca Ustavnog suda, ostvarivanje biračkog prava hrvatskih državljana bez prebivališta u RH te njihove zastupljenosti u Hrvatskom saboru. Obrazloženje pojedinih odredbi prijedloga za promjenu Ustava je slijedeći: u članku 1. u Izvorišne osnove se unose sve nacionalne manjine. U članku 2. predloženom izmjenom se utvrđuje da pravo uključuje i pravo EU te sudovima daje ustavnu osnovu da ga izravno primjenjuje. U izvore prava EU ubrajaju se ne samo osnivački ugovori već i sekundarno pravo EU tj. pravna pravila koja institucije EU donose temeljem osnivačkih ugovora. Ta su pravna pravila uredbe, direktive, odluke i drugo u pravilu izravno primjenjiva pred nacionalnim sudovima, odnosno stranke u sudskim postupcima mogu se na njih pozivati kao na izvor subjektivnih prava. Također, ovim izmjenama omogućuje se i primjena prakse Europskog suda koja je u okvirima EU također izvor prava. Ova izmjena odražava i činjenicu da sudovi sude na temelju znatno većeg broja pravnih izvora od onih koji su trenutno navedeni, ali se ovim izmjenama ne uspostavlja hijerarhija pravnih izvora. onaj prijedlog ustavnih promjena koji se odnosi na članak 3. prijedloga, naime Ustav RH u važećem članku 7. propisuje da Oružane snage RH štite njezin suverenitet i neovisnost, brane njezinu teritorijalnu cjelovitost te da mogu prijeći njezine granice ili djelovati preko njezinih granica samo na temelju odluke Hrvatskog sabora. Nakon sklapanja sjeverno-atlantskoga ugovora Oružane snage RH obvezne su sudjelovati u kolektivnoj obrani. Napad na bilo koju drugu državu članicu NATO-a smatrat će se napadom na RH i Oružane i Oružane snage RH bit će obvezne štititi suverenitet i neovisnost napadnute države. Predložena ustavna definicija Oružanih snaga, uloge Oružanih obuhvaća 4 temeljne misije i zadaće Oružanih snaga RH. A to su: zaštiti suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH, obrana RH i njezinih saveznika, sudjelovanje u operacijama odgovora na krize u inozemstvu, sudjelovanje u mjerama izgradnje sigurnosti i povjerenja te pomoć civilnim institucijama u zemlji. Odredbe članka 7. usklađene su sa ustavnim ovlastima predsjednika RH kao vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga tako da se propisuje način donošenja odluka u slučaju kada Oružane snage RH prelaze državnu granicu radi vojnih misija i vojnog djelovanja u sklopu obveza koje proizlaze iz članstva u NATO savezu, zbog samostalnog vojnog djelovanja te kod dopuštenja da Oružane snage država saveznica pređu granicu radi vojnih misija i vojnog djelovanja u RH. U tim slučajevima odluku donosi Hrvatski sabor na temelju prijedloga Vlade RH uz prethodnu suglasnost predsjednika RH. U vezi sa predloženim, izloženim izmjenama predlaže se i promjena potrebne većine za donošenje odluke radi usklađivanja parlamentarne procedure sa praksom drugih zemalja kao i u svezi sa preuzetim obvezama RH koje proizlaze koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama, te radi usklađivanja sa Ustavnim ovlastima Predsjednika Republike kao Vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga. Tako se predlaže da za donošenje odluke o prelasku i djelovanju Oružanih snaga preko granice koje sukladno ovlasti donosi Hrvatski sabor, potrebna većina svih zastupnika, a ukoliko Predsjednik Republike Hrvatske uskrati potrebnu suglasnost Hrvatski sabor odluke iz predloženog članka donosi dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika. Posebno se definiraju situacije kada Oružane snage Republike Hrvatske odnosno Oružane snage država saveznica prelaze granice Republike Hrvatske radi vojnih vježbi, i obuke u okviru međunarodnih organizacija te radi davanja humanitarne pomoći, pomoći, u tim slučajevima odluku donosi Vlada Republike Hrvatske uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike Hrvatske. Predloženim izmjenama dodaje se novi stavak kojim se propisuje da se Oružane snage Republike Hrvatske mogu koristiti kao pomoć u protupožarnoj zaštiti, spašavanju i o nadzoru i zaštiti prava Republike Hrvatske na moru. Uz članak 4. Prijedloga promjene Ustava, Republika Hrvatska treba do dana pristupanja Europskoj uniji osigurati učinkovitu primjenu tzv. Europskog Europski uhidbeni nalog je instrument uzajamne pravne pomoći sui generis uređen okvirnom Odlukom vijeća Europe od 13. lipnja 2002. godine kojeg su prihvatile i primjenjuju sve države članice Europske unije pod uvjetima i na način propisan u okvirnoj odluci Vijeća. Kao sredstvo pravosudne suradnje unutar Europske unije, Europski uhidbeni nalog se temelji na uzajamnom priznavanju odluka pravosudnih tijela jedne države članice u okviru pravnog sustava druge države članice. Njegovom realizacijom tražena osoba se predaje nadležnom pravosudnom tijelu druge države članice koje osobu traži bilo u svrhu kaznenog progona ili u svrhu izvršenja zatvorske kazne. Važeća ustavna odredba u članku 9. koja ne dopušta izručivanje Hrvatskih državljana drugim državama, predstavlja pravnu prepreku za učinkovito izvršavanje Europskog uhidbenog naloga od dana pristupanja Europskoj uniji, odnosno za cjelovito usklađivanje Hrvatskog zakonodavstva sa okvirnom odlukom Vijeća Europe o Europskom uhidbenom nalogu. Iz navedenih razloga predlaže se navedena prilagodba članka 9. stavka 2. Ustava koja zadržava načelnu zabranu izvršenja kao odrednicu državljanstva ali i osigurava ustavno-pravnu osnovu za postupanje po Europskom uhidbenom nalogu odnosno za donošenje odgovarajućeg zakona kojim će se ovo pitanje detaljno urediti urediti u skladu sa pravnim poretkom Europske unije. Predložena izmjena također omogućava izručenje Hrvatskih državljana temeljem sklopljenog međunarodnog ugovora sa nekom trećom državom što je kao mogućnost trenutačno predviđeno za stance u članku 33. Ustava zbog eventualnih prijedloga za sklapanje takvih ugovora u budućnosti. U članku 5. članak 31. Ustava dopunjava se novim stavkom 4. kojim se propisuje da nema zastare za kazneno djelo ratnog profiterstva kao ni kazneno djelo iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, propisana Zakonom ili ona koja ne zastarijevaju prema međunarodnom pravu te se određuje da će se oduzeti imovinska korist ostvarena tim djelima. Ovom dopunom u Ustavni tekst uveden je institut "nezastarijevanja navedenih kaznenih djela" jer se ta djela smatraju kako u javnosti tako u stručnim krugovima iznimno teškim djelima za koje je nužno pravedno i opravdano uskratiti u primjeni instituta zastare posebno imajući na umu vrijeme i okolnosti počinjenja te prouzročene posljedice. Uz članka 6. Prijedloga promjene, ovim člankom uvodi se novi stavak u članak 38. Ustava kojim pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, postaje Ustavno pravo te se na taj način utvrđuje osnova za njegovu dosljednu zakonsku provedbu. Propisuje se i ustavna osnova za zakonska ograničenja prava na pristup informacijama koja moraju udovoljavati načelu razmjernosti ograničenja tako da ona bude razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju u skladu sa odredbom članka 16. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske. Iako su udruge civilnog društva prigodom predlaganja ove odredbe kao jedini kriterij ograničavanja prava na pristup informacijama naveli kriterij tajnosti, zakonska razrada ograničenja treba poštivati međunarodne dokumente, a posebice konvenciju Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima koja u članku 3. propisuje, svaka država stranka može ograničiti pravo pristupa službenim dokumentima. Ograničenja moraju biti izričito navedena Zakonom i biti nužna u demokratskom društvu i razmjerna svrsi zaštite. Nacionalne sigurnosti, obrane i međunarodnih odnosa, javne sigurnosti, prevencije, istrage i progona kaznenih djela, disciplinskih postupaka, inspekcije, kontrole i nadzora od strane javnih vlasti, privatnosti i drugih legitimnih privatnih interesa, komercijalnih i drugih ekonomskih interesa ekonomske monetarne i politike valutnog tečaja države, jednakosti stranaka u sudskim postupcima i učinkovitosti pravosuđa, zaštite okoliša i rastroja unutar između tijela javnih vlasti o nekom predmetu. Pristup informaciji sadržanoj u službenom dokumentu može se odbiti ako njegovo otkrivanje može ili bi moglo naštetiti bilo kojem interesu navedenom u stavku 1. izuzev ako postoji jači javni interes za njezinim otkrivanjem. Stranke, države trebale bi odrediti vremenski rok nakon kojeg ograničenja iz stavka 1. prestaju važiti. to su inicijative udruga civilnog društva a izmjena je unijeta na prijedlog Kluba zastupnika SDP-a. Uz članak 7. izmjenom članka 45. uređuje se biračko pravo Hrvatskih državljana na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, izborima za Europski parlament te u postupku odlučivanja na državnom referendumu. Predlaže se da Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj svoje biračko pravo ostvaruju na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva u stranoj državi u kojoj prebivaju te da na izborima za Hrvatski sabor imaju pravo izabrati tri zastupnika. Na taj način napušten je dosadašnji izborni model po kojem su Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj birali određeni broj zastupnika koji je bio ovisan o broju danih glasova na izborima u Republici Hrvatskoj. Odredbom je zadržano postojeće rješenje o ostvarivanju biračkih prava hrvatskih državljana sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se u doba izbora zatekne izvan njenih granica, s tim da i ti državljani će glasovati u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništva. Uz članak 8. Prijedloga promjene Ustava pravna stečevina Europske unije u okviru poglavlja 17.-Ekonomska i monetarna politika zahtijeva potpunu institucionalnu, funkcionalnu, osobnu i financijsku neovisnost središnjih To je osobito propisano u člancima 130. i 131. ugovora o funkcioniranju Europske unije te člancima 7. i 14. Statuta europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Stoga je Europska unija u formi mjerila za zatvaranje poglavlja 17. dostavila zahtjev Republici Hrvatskoj da uskladi svoj pravni okvir kako bi se osigurala potpuna neovisnost Hrvatske narodne banke u skladu sa zahtjevima pravne stečevine te omogućila integracija Hrvatske narodne banke u europski sustav središnjih banaka. Gospodine predsjedniče, meni treba još nekoliko minuta. Ja bih vas molio da odobrite, da Sabor odobri da mogu još produžiti vrijeme da završim za nekoliko minuta ovo izlaganje. Mislim da obzirom da se radi o Ustavu da predlagaču možemo dozvoliti dodatnih nekoliko minuta. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U svom zajedničkom stajalištu iz prosinca 2008. godine Europska unija je naglasila potrebu da Republika Hrvatska prije pristupanja u sklopu planiranih ustavnih promjena na odgovarajući način prilagodi postojeću ustavnu odredbu koja govori o statusu i položaju Hrvatske narodne banke. To se prvenstveno odnosi na potrebu naglašavanja neovisnosti Središnje banke uz istovremena ispuštanja, navođenje odgovornosti Hrvatske narodne banke Hrvatskom saboru u skladu sa zahtjevima pravne stečevine. Iz navedenog razloga predlaže se i promjena članka 53. Ustava. Uz članak 9. predlaže se i uvodi se novi članak 53.a Ustava kojim se uređuje pitanje neovisnog položaja Državnog ureda za reviziju kao najviše revizijske institucije Republike Hrvatske. Državnog ureda za reviziju sada je uređen samo Zakonom o državnoj reviziji. Kao dodatno jamstvo neovisnog položaja Državnog ureda za reviziju u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija, a osobito preporukama Limske i Praške deklaracije, Europska unije je u formi mjerila za zatvaranje poglavlja 32. zatražila da se ovom dopunom Ustava izrijekom osigura i očuva neovisnost Državnog ureda za reviziju. Uz članak 10. i 11. predloženim člancima se terminološki usklađuju odredbe članka 57. i 64. Ustava sa Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom te fakultativnim protokolima uz konvenciju. Uz članak 12. Promjene Ustava Republika Hrvatska pripada skupini europskih zemalja sa najkraćim obveznim školovanjem u Europi u trajanju od 8 godina. S tim u vezi treba napomenuti da osobe koje iz sustava obveznog obrazovanja izlaze sa navršenih 14 godina u praksi se ne mogu zaposliti, sukladno odredbama Konvencije o najnižoj dobi za zapošljavanje i odredbi članka 21. Zakona o radu kojim je zabranjen rad osobama mlađim od 15 godina života. Osim toga, preporuke europskog kompetencijskog okvira pretpostavljaju dulje stjecanje temeljenih kompetencija od osmogodišnjeg osnovnoškolskog obrazovanja, dok se za pojedina strukovna zanimanja u okviru primjena direktiva Europske unije predviđa obveza osiguranja temeljnih stjecanja općeg obrazovanja i temeljnih kompetencija u trajanju 10 godina. Kako bi se što veći broj mladih pripremio za izazove koje sa sobom donosi doba konstantnih tehnoloških promjena i inovacija potrebno je produljiti trajanje obveznog obrazovanja do navršene 16. godine života. Jedna od glavnih prepreka prema tom cilju predstavlja postojeći članak Ustava prema kojem je obvezno školovanje ograničeno na osnovnu školu pa se u tom smislu i predlaže izmjena ovoga članka. I konačno, u članku 14. Prijedloga za promjenu Ustavu mijenja se stavak 4. članka 86. Ustava na način da je za donošenje odluke na referendumu potrebna većina birača koji su pristupili referendumu. Dopunom stavka 6. predlaže se mogućnost zakonskog propisivanja uvjeta za održavanje savjetodavnog referenduma. Člankom 15. Prijedloga promjene predlaže se dopuna članka 90. Ustava na način da se državni proračun kao iznimno važan akt donosi većinom glasova svih zastupnika. Predloženom izmjenom članka 92. uz članak 16. utvrđuje se ustavni okvir za daljnju zakonsku razradu ovlasti pučkog pravobranitelja. u radu na pojedinačnim slučajevima zaštite prava građana zakonom su ograničene na tijela državne i lokalne uprave i tijela sa javnim ovlastima, a u odnosu na pravosudna tijela i druge pravne osobe može postupati samo putem upravnih tijela. Predloženim izmjenama uklonila bi se dvojba oko mogućnosti da se ovlasti pučkog pravobranitelja utvrde Također se predlaže da pučki pravobranitelj i svi opunomoćenici Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda imaju imunitet kao i zastupnici u Hrvatskom saboru. O ovom prijedlogu Odbora za Ustav koji je utvrdio da predsjednik Vrhovnog suda jednom godišnje podnosi izvješće o radu sudbene vlasti te da se o tome izvješću ne glasuje Vlada je podnijela svoj amandman. Odbor za Ustav će se na svojoj sjednici nakon završene rasprave očitovati o tom amandmanu I uz članke 19., 20. i 21. sukladno preporukama i europskim standardima potrebno je dodatno učvrstiti i razraditi ustavno načelo neovisnosti sudbene vlasti te odrediti visoke kriterije i odgovornost za nositelje te vlasti. Objektivni kriteriji imenovanja su ključni za postizanje transparentnog, učinkovitog i stručnog pravosuđa pa izmijenjene odredbe daju okvirne smjernice o tome kakva osoba može vršiti iznimno važnu ustavnu dužnost. Izmjenom jednom se propisuje, dopunjuje se važeća ustavna odredba u smislu da je odobrenje Državnog sudbenog vijeća potrebno i za određivanje istražnog zatvora za suce. Predloženom izmjenom u članku 122. briše se stavak kojim je propisano iznimke od pravila da je sudačka dužnost stalna, tako što je utvrđeno da se prigodom prvog stupnja na sudačku dužnost suci imenuju na vrijeme od 5 godina, a nakon ponovnog imenovanja obavljaju svoju dužnost stalno. Brisanje odredbe stavka 2. ovog članka Ustava vezana je uz uspostavu Državne škole za pravosudne dužnosnike kojim će se osigurati prethodni odabir kandidata i obrazovanje budućih sudaca, te zajamčiti transparentan i objektivan način izbora sudaca. Iz navedenih razloga nije više potrebno da pri prvom stupnju na sudačku dužnost suci budu imenovani na vrijeme od 5 godina. U člancima 22. i 23. posebno se regulira novi način djelovanja sastava i izbora Državnog sudbenog vijeća kao samostalnog i neovisnog tijela sudbene vlasti, a također i Državno odvjetničkoga vijeća. O izboru sudaca Ustavnog suda je već dovoljno rečeno. Dakle, nakon šest mjeseci može još obnašati dužnost sudac Ustavnog suda kojemu je istekao mandat. Pravo na lokalnu i područnu samoupravu građana, državljana Europske unije. Ovom izmjenom Ustava se omogućava da se, državljani zemalja članica Europske unije danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji imamo aktivno i pasivno biračko pravo u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave ne za izvršna tijela. Daklem, samo za skupštine i vijeća. Posebno je utvrđena u članku 141. ustavna osnova za pristupanje Republike Hrvatske i propisuje se provedbu referenduma. Ovo bih trebao posebno naglasiti zašto se Odbor za Ustav je prihvatio i utvrdio takvu odluku. Postojeća ustavna norma za pozitivan ishod referenduma zahtijeva vrlo strogu većinu, većinu glasova svih birača u državi. Takav izričaj stvara situaciju u kojoj svaki izlazak na referendum, svaka apstinencija predstavlja glas protiv. Imajući u vidu veliki broj hrvatskih državljana upisanih u biračke popise koji ne žive u Republici Hrvatskoj, te uzimajući u obzir visoki postotak izborne apstinencije takovih birača postoji opasnost da referendum kojim bi se organizirao temeljem postojeće ustavne norme ne bi pružio realnu sliku volje biračkog tijela, te bi taj broj birača koji se uopće nisu odazvali referendumu uveliko utjecao na njegov ishod. Referendum o pristupanju mora osigurati legitimnost takve odluke kao osnove članstva u Europskoj uniji, stoga je potrebno osigurati da na referendumu dođe do izražaja stvarna volja biračkoga tijela. Taj cilj omogućiti osiguranjem propisivanja donje granice najnižeg odaziva birača koji jamči legitimnost referenduma. Stoga se predlaže da se donji prag odredi kao većina birača koji su pristupili referenduma.

odnos zakonodavne, izvršne i sudske vlastit, izravni učinak prava Europske unije koje primjenjuju sudovi i druga javna tijela. I na kraju prijedlog je donošenje Ustavnog zakona za provedbu Ustava u roku od šest mjeseci od dana proglašenja promjene Ustava kojim će se Ustavnim zakonom razraditi primjena odredaba Ustava koji se ne mogu neposredno primijeniti. konačno, ovom odredbom članka 30. Prijedloga za promjenu Ustava određuje se stupanje na snagu promjene Ustava koji stupa na snagu danom

dodatni članci iz poglavlja Europska unija stupaju na snagu danom stjecanja, danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, a ostale odredbe stupaju na snagu danom proglašenja Ustava dok će se Ustavnim zakonom za provedbu Ustava riješiti koji će se zakoni trebati donijeti i kako bi se mogle oživotvoriti pojedine ustavne odredbe. promjene Ustava Republike Hrvatske koje je jučer na svojoj sjednici jednoglasno utvrdio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Hvala. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka. Prvi je gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Naime, želim intervenirati vezano uz dva netočna navoda. Prvi je da se radi o demokratskom prijedlogu Ustava. Naime, temelj je svakog modernog demokratskog Ustava ravnopravnost državljana, odnosno ne smije među državljanima biti nikakve razlike na temelju bilo etničke pripadnosti, bilo nekih drugih razlika među državljanima uključujući i prebivalište. Ovom izmjenom Ustava napušta se koncept ravnopravnosti svih državljana i uvode se tri kategorije državljana. Jedni s pravom na jedan glas, drugi predstavnici nacionalnih manjina koji će imati dva glasa i treća kategorija državljana su oni s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji će imati pravo na moguće jednu šezdesetinu glasa. I drugi netočni navod je da se štite strateški interesi, jer ovakvim ustavnim promjenama dovodi se do jednog disbalansa između pozicije dijaspore i nacionalnih manjina i ova je praktično promjena Ustava šamar hrvatskoj dijaspori koja je silno se založila za stvaranje Hrvatske države. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Rekli ste da je prijedlog za promjenu Ustava zapravo produkt dogovora. To je tek djelomice točno, naime dva su detalja koja govore da to baš nije tako. Prvi je što je Odboru za Ustav, pa i vama na neki način jučer iza leđa, jer jučer je bila sjednica odbora, Vlada donijela odluku da će se Saboru preko plota ubaciti pet novih amandmana koji uglavnom sadržavaju ustavnopravni kič, a mi još uvijek nemamo uopće stav Odbora za Ustav. Dakle tek ćemo danas nakon što počnemo raspravu o cijeloj ovoj materiji, znati što uopće Odbor za Ustav, koji je ključna točka za dogovor većine, manjine u Parlamentu, misli uopće o tom ustavnopravnom kiču. I druga stvar je, ideja da se ustavni Zakon o provedbi Ustava donese tek u roku od 6 mjeseci, a to opravdavati potrebom donošenja izmjena čitavog niza zakona je kontradiktorna. Zar nije upravo logika da ustavni Zakon o provođenju Ustava omogućuje promjene svih tih zakona i dogovor je bio da ustavni zakon ide paralelno s Ustavom, a ne tek nakon 6 mjeseci. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Želi li gospođa predsjednica Vlade dodatno obrazložiti promjene

dodatno obrazložila amandmane Vlade koju je Vlada jučer, na jučerašnjoj sjednici donijela, zajedno sa prijedlogom izmjena ustavnoga Zakona o pravima nacionalnih manjina. Svakako gospodine zastupniče Beus da nije Vlada ništa dobacila preko plota, Vlada kao što znate imate svoje ustavno pravo donositi odluke, predlagati hrvatskom Parlamentu, a konačna odluka i u ovom slučaju je na hrvatskim zastupnicama i zastupnicima. Prema tome, želim obrazložiti pet prijedloga amandmana Vlade Republike Hrvatske, na koji naravno imamo pravo i koji su sasvim sigurno u skladu sa životom u Hrvatskoj danas. Ono što želim, samo vrlo kratko još jedanput istaknuti …/Ne razumije se./… Vlada Republike Hrvatske, u ovom važnom i rekla bih čak i svečanom trenutku za sve nas, za hrvatsku Vladu, za hrvatski Parlament, ali i za sve i građane Republike Hrvatske jest da smo blizu završetka jednoga velikoga posla, da mislim da nam i činjenica da i pregovori kao što vidite i kao što znate idu u sasvim dobrom i željenom smjeru, da ćemo vjerojatno krajem ovoga i mjeseca otvoriti i sva preostala tri poglavlja, veliki dio do kraja španjolskoga predsjedanja zatvoriti, ali da smo uklonili i sve prepreke preostale koje su bile na putu otvaranja preostala tri poglavlja, mislim da nam daju svima dodatne snage da ovaj posao završimo s voljom i svakako u vremenu kojem smo planirali. Dakle Vlada je predložila amandman, odnosno donijela na svojoj sjednici jednoglasno amandman kojim predlažemo da se dopune izvorišne osnove Ustava Republike Hrvatske i to tako da je novim Ustavom Republike Hrvatske i pobjedom hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom i oslobodilačkom Domovinskom ratu, dakle to je ono što predlažemo da se doda hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne, neovisne, suverene i demokratske države. Vjerujem da ovaj amandman jest zapravo samo konstatiranje jedne opće prihvaćene činjenice, a to je da je zahvaljujući hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Republika Hrvatska uistinu neovisna, samostalna, sasvim sigurno demokratska i europska, i da zahvaljujući upravo toj toj pobjedi hrvatskih branitelja mi danas i pregovaramo za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, da smo zahvaljujući i toj činjenici danas ponosna članica NATO saveza. Nadalje Vlada predlaže da se amandmanom na Ustav dopuni članak 57. kojim se određuje da posebnu skrb država posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece i djece poginulih hrvatskih branitelja. I vjerujem da niti oko ove činjenice nema u hrvatskome društvu nikakvoga spora, nikakvih dvojbi i da nema različitih mišljenja. Nadalje, predlažemo novim člankom 16.a u Ustavu Republike Hrvatske regulirati, odnosno odrediti da se u Uredu Predsjednika Republike obavljaju savjetodavni, stručni i drugi poslovi, te da ustrojstvo i djelokrug ureda uređuje Predsjednik Republike Hrvatske svojom odlukom. Pored toga utvrđuje se da Ured Predsjednika Republike i stručne službe Vlade Republike Hrvatske surađuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa, te da se sredstva za rad ureda Predsjednika Republike osiguravaju u okviru državnog proračuna Republike Hrvatske. i ovim prijedlogom amandmana razriješili sve dvojbe, sve prijepore koji su postojali posljednjih dana u hrvatskoj javnosti, pogotovo u političkome životu. Moram reći da sam i osobno ovaj prijedlog amandmana koordinirala sa Predsjednikom Republike Hrvatskom gospodinom Josipovićem. Dakle, nadalje 4. amandman jest dakle prijedlog promjene, odnosi se na prijedlog promjene Ustava. Vlada smatra da ona odredba koja je u prijedlogu promjena predviđala da Vrhovni sud Republike Hrvatske podnosi izvješće Hrvatskome saboru, a da se o tom izvješću ne glasa, nije potrebno da ne treba dopunjavati odredbe o Vrhovnom sudu Republike Hrvatske na taj način. Naime mi mislimo da bi to izazvalo nepotrebne rasprave o potpunoj neovisnosti sudbene vlasti u Hrvatskoj. Dakle budući da je ustavnopravni poredak temeljen na diobi vlasti, odnosno trodiobi vlasti, mislimo da je ovo nepotrebno i predlažemo da se to, da se dakle ta odredba koja je predviđena u prijedlogu promjena Ustava o tome da Vrhovni sud podnosi izvješće hrvatskom Parlamentu, da je nepotrebna i predlažemo da se briše. I napokon 5. amandman odnosi se na završne odredbe o stupanju na snagu Ustava, tako da se određuje da promjena Ustava stupa na snagu danom proglašenja, osim članka 4. u dijelu koji se odnosi na izvršenje odluke o predaji, sukladno pravnoj stečevini Europske unije. Naime smatramo da je amandman potreban kako bi se razdvojio trenutak stupanja na snagu, djela odredbe koja otvara mogućnost izručenja vlastitih državljana temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora od djela odredbe koja se odnosi na europski uhidbeni nalog. Naime, ovaj prijedlog otvara mogućnost izručenja hrvatskih državljana temeljem sklopljenih međunarodnih ugovora jer mislimo da u suvremenom svijetu u kojem živimo organizirani kriminal i korupcija uistinu nažalost ne poznaju granice, a kriminalci zloupotrebljavaju postojeću situaciju i uspješno, nažalost ponavljam, izbjegavaju kazneno procesuiranje. Zbog toga predlažemo da se, dakle da taj dio odredbe stupi na snagu danom proglašenja promjena Ustava i da se mogu na temelju te izmjene Ustava izručivati i vlastiti državljani svakako na temelju isto tako sklopljenih međunarodnih ugovora. Moram ovdje najaviti da će odmah nakon izmjene Ustava, kad Ustav stupi na snagu, da će Ministarstvo pravosuđa pokrenuti sve mehanizme koji su već u pripremi za sklapanje takvih ugovora i u nekim konkretnim slučajevima o kojima danas govorimo u Hrvatskoj, kojih smo svjedoci i da će na temelju tako izmijenjenoga Ustava i sklopljenih sporazuma, ili konkretno sklopljenoga sporazuma sa Republikom Srbijom biti kvalitetno u vrlo kratkom roku riješeni i neki aktualni slučajevi. I svakako prijedlog je u ovom drugom dijelu da onaj dio koji se odnosi na europski uhidbeni nalog stupi na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske EU. Gospodine predsjedniče predlažem, unatoč tome što kolege iz SDP-a nisu željeli poslušati ono što Vlada predlaže, da Hrvatski sabor prihvati ove amandmane Vlade. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka, prvi je gospodina zastupnika Zorana Vinkovića. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa gospođa predsjednica Vlade je rekla jednu neistinu, a to je da je neovisnost sudbene vlasti u Hrvatskoj, ja tvrdim da je to sasvim drukčije i da bi Vrhovni sud … /Upadica se ne razumije./… To pokazuje i najnovije, najnovija događanja u Hrvatskoj nakon "kapetana sa malo vitra" pa je to najbolji način i koji govori o nezavisnosti hrvatskog sudstva. Inače, tražite dogovor, a istovremeno odbijate kompromis. Danas Hrvatskim Ustavom treba zaštiti radnike i spustiti ovaj referendum za 10% potpisa ne razumije./… Najugroženiji u Hrvatskoj, a u Hrvatskoj ne radite samo vi. I vi dobivate plaću od tih radnika, to ste neki dan izjavili. Hvala lijepo. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovana gospođo predsjednice Vlade rekli ste, a to piše i u amandmanu kojega ste predložili, da su hrvatski branitelji pobijedili u Domovinskome ratu. Ja bih podsjetio da to nije točno. Pobijedili su hrvatski građani, hrvatski narod, hrvatski politički narod Od kojih su neki služili svojoj Domovini u vojnim i policijskim postrojbama, pošteno su radili na svojim radnim mjestima da bi mogli ostvariti ekonomsku osnovu za pobjedu. Među njima i svi hrvatski umirovljenici kojima je država morala priznati da je uzela njihov novac. Ne umanjujmo doprinos svih ljudi. I onih koji su bili nemoćni u Domovinskome ratu. Ne dijelimo hrvatski narod novim vašim političkim kićerajem u Ustavu. To nije u redu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak, gospodin Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče mi smo itekako slušali što je govorila premijerka i zato vrlo precizno ispravljam njezin navod da bi unošenjem u Ustav odredbe da predsjednik Vrhovnog suda jednom godišnje izvješćuje Sabor o svom radu bila, citiram: "dovedena u pitanje potpuna neovisnost sudbene vlasti." To je netočan navod, zato jer Hrvatski ustav u članku 4. u kojem govori o diobi vlasti ne spominje potpunu neovisnost niti jedne vlasti nego kaže da je načelo diobe vlasti načelo koje uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti. Zato je ovaj Sabor prije 5 dana, upravo zato, jednoglasno i donio odluku koju sad Vlada svojim amandmanom želi anulirati. Hvala.

Ja molim gospođu predsjednicu da izvoli, a vas molim da se malo strpite. Ispričavam

hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa gospodine zastupniče Milanoviću što ste me pustili da evo samo kratko se referiram. Imam potrebu, mislim da će to pomoći i vama u konačnoj odluci oko ovoga što je kazao gospodin zastupnik Vinković o tome da sam iznijela neistinu kad sam govorila o neovisnosti sudova u RH. To ćete gospodine Vinkoviću morati dokazivati, ja smatram da su hrvatski sudovi neovisni i da smo upravo zahvaljujući toj činjenici i dobili signale da ćemo uspješno otvoriti Poglavlje 23. jer smo postigli niz važnih uspjeha na tom području. Uspjehom nazivam sve ono što je važno i dobro u promjenama za hrvatske građanke i za građane. Svakako reformu snažnu u hrvatskome pravosuđu, smanjenje za pola neriješenih predmeta, a podsjećam da smo u prošloj godini bili svjedoci 138% više presuda za koruptivna kaznena djela nego što je to bilo u 2008. Tako da to jesu neki argumenti koje bih molila da prihvatite. Što se tiče razmišljanja i protivljenja gospodina zastupnika BEusa Richembergha, vezano za prijedlog Vlade da se u izvorišne osnove, pa onda naravno promjenom jednog članka, posebna pozornost da hrvatskim braniteljima, ja vas samo upućujem da su i Hrvatski branitelji gospodine zastupniče građani Republike Hrvatske, to biste morali znati, ali nisu svi građani Republike Hrvatske branili domovinu i nisu svi građani Republike Hrvatske imali hrabrosti i mudrosti i odlučnosti stati u obranu domovine i otići mnogi u tenisicama uistinu na prve crte, izgubiti mnogi živote i o tome se radi, mi želimo na neki način još upozoriti na tu činjenicu koja je gospodine zastupniče povijesna činjenica, a o tome da je domovinski rat za vas očito nije, vi na to imate pravo, a za to da je domovinski rat bio obrambeni, pravedan i osloboditeljski izjasnio se u cijelosti Hrvatski parlament donošenjem Deklaracije o Domovinskom ratu i mi samo te konstatacije danas ugrađujemo u Hrvatski ustav. Ali treba voditi računa o tome da su mnogi izbjegli braniti Hrvatsku, da su se mnogi sakrili, da su mnogi pobjegli u inozemstvo i to je činjenica o kojoj također danas treba govoriti. Što se tiče ove konstatacije koje je izrekao gospodin zastupnik MIlanović, vezano za Vrhovni sud, ja podsjećam poštovani kolega na odluku Opće sjednice Vrhovnoga suda gdje je jednoglasno predloženo da se ova predviđena predviđena odredba u prijedlogu izmjena Ustava izbriše, da to u krugovima sudbene vlasti, nije primljeno na dobar način i što je također važno, jer mi Ustav mijenjamo i kako bismo mnoge odredbe prilagodili činjenici da ulazimo u Europsku uniju, u većini zemalja Europske unije ovakve odredbe nema. odgovarao na neki način, odnosno podnosio Izvješća parlamentima, pa molim vas da ove činjenice prihvatite. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo dva ispravka, prvi je gospodina zastupnika Zorana Vinkovića.

razglas da radi, budite toliko kulturni. Suce Ustavnog suda bira ovaj

Ovdje se tvrde neke osobe koje nitko nije spomenuo. Koliko se god trudio da rasprava o Ustavnim promjenama, svak može dobiti riječ i nešto reći, nemojmo zloupotrebljivati barem u toliko mjeri ovaj institut ispravka netočnog navoda molim vas lijepo. Ispravak netočnog navoda ima također. Izvolite povreda Poslovnika gospodin Ivan Jarnjak. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi predsjedniče, povrijeđen je članak 209. Mislim da je došlo vrijeme da mi u ovom Saboru konačno moramo napraviti red. Ono što je ispravak netočnog navoda je ispravak netočnog navoda. Ne može se zastupnici dići i reći da se on referira na nešto pod sintagmom netočnog navoda to je povreda Poslovnika, njemu se mora oduzeti riječ i dodijeliti opomena. Hvala lijepa. Sve je to istina što ste potpredsjedniče rekli, ja sam pokušao nadvikivati se ovdje ali ne mogu ja nikoga zaustaviti kada govori, ne znam kako zaustaviti ali sada imamo i daljnjih povreda Poslovnika pa recimo ima i gospođa Ivanka Roksandić. Hvala gospodine predsjedniče. Pa, mislim da je stvarno vrijeme, jer je gospodin Vinković povrijedio naš Poslovnik članak 209. nije ispravio niti jedan netočan navod, nego je iskazivao svoje mišljenje, čak je komentirao i raspravljao. Zato postoji članak 210. pa bi već stvarno bio red da mi zastupnici naučimo Poslovnik nakon niza godina i držimo se tog Poslovnika. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo još jednu povredu, gospodin Zoran Vinković.

Kao što vi svi znate koji ste tu i oni koji nas gledaju i slušaju pokušao sam se nadvikivati s vama, međutim, nisam u tome uspio i niste me slušali. Ja sam vas pokušao upozoriti da ste vi izišli iz okvira Poslovnika međutim, vi ste nastavili govoriti. Ja nastojim u skladu sa dobrim običajima da se mi ovdje ponašamo, ali ako vi nećete ne vidim nekog efekta kada se dijele opomene u tom smislu, ali molim da se svi pridržavamo odredaba Poslovnika. Ovdje još imamo ispravak netočnog navoda, ne. Vi? Gospodin Zoran MIlanović, izvolite. Zahvaljujem. Ispravljam proizvoljan i netočan navod da odluka o Vrhovnom sudu i obavezi predsjednika Vrhovnog suda da jednom godišnje izvijesti Hrvatski sabor citiram nije dobro primljena, proizvoljno i netočno. Ona je dobro primljena i pozivam još jednom, o tome ću govoriti za govornicom da se u ovom Saboru kada mijenjamo Ustav i kada pokazujemo političku volju ili lošu procjenu ne pozivamo na sjednice Vrhovnog suda, ne pozivamo na Vrhovni sud jer to nisu tijela u kojima se mijenja Hrvatski ustav i to nisu tijela uz sve dužno poštovanje i neovisnost o čijim napucima ovaj Sabor postupa osim kada donosi presudu. Hvala. Hvala lijepa. Evo sad u ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović kojemu se još jedanput ispričavam da smo ga prekinuli. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala na isprici, mada nije potrebna jer sve što se za ovom govornicom, bilo to potpuno u skladu sa formalnom procedurom ili malo od procedure, sve što doprinosi tome da se svi stavovi razjasne i da ovu važnu odluku donesemo bez upitnika, zareza, tri točke, bez dilema, sve je dobro došlo pa ako treba može se predsjednica Vlade nakon ovih jučerašnjih amandmana još nekoliko puta uključiti u raspravu. Bit će dobro da pojasnimo točno što smo do sada dogovorili, o čemu smo razgovarali, koji je kontekst tih dogovora, dakle i u okviru slova Ustava, ali i u kontekstu slova Ustava jer sutra će upravo ti sudovi koje spominjete temeljem vaših i naših intencija tumačiti to pravo, manje ili više uspješno. I zato još jednom ponavljam, ovdje se mijenja Ustav. Na temelju raznih inicijativa, civilnog društva, braniteljskih udruga, Vladinih amandmana potpuno legitimnih, ali ovdje se donosi odluka i nitko je ne može ničim uvjetovati, ni Vrhovni sud Hrvatske. On čak i prije može o tome govoriti, ali ne bi trebao. Ni sud u Strassbourgu ni sud u Luxemburgu ni tribunal u Haagu. Hrvatski Ustav se donosi ovdje. Kolega Beus je rekao da je Vladin amandman odnosno Vladinih pet amandmana o kojima smo obaviješteni jučer popodne da su ubačeni preko plota. Malo gruba metafora, ali mogu konstatirati da je postupak Vlade s jedne strane u skladu s formalnim pravilima, ali s druge strane krajnje neuobičajen. poštovana predsjednice Vlade, poštovani ministri, ako se to tiče vašeg resora, poštovane kolegice i kolege zastupnici, ne radi na taj način. Iz nekoliko razloga se ne radi. Sve što smo do sada dogovorili ili oko čega smo postigli kompromis plod je višemjesečne rasprave, dogovora, nerazumijevanja, ponovnih susreta. Sve te teme su bile otvorene. Neke od ovih tema koje ste predložili svojim amandmanima, a koje su vrijednosne, dalekosežne, za mene na neki način i neupitne, nisu do sada bile na pregovaračkom stolu. Eto vidite zato se to tako po meni ne radi. Reći ću i koju riječ o sadržaju svih tih amandmana. Prema tome, ne preko plota, ne kroz plot nego ustvari oko plota, a tog plota ne bi trebalo biti, trebao bi biti srušen. O tome smo trebali ranije razgovarati. I sada vi na dan kada trebamo usvojiti izmjene Ustava, ja ne znam zašto, možda zato da se izazove konflikt, vjerujem da to nije motiv, dajete pet amandmana, pet u mnogočemu novih tema o kojima trebamo ovdje razgovarati i već danas donijeti odluku. Pa taman da su neupitne, da su prima facie jasne, pa zar o tome ne bi trebalo razgovarat bar tjedan dana. Imate savjet kako da sad reagiramo? Mi konflikt nećemo priuštiti, mi smo smatrali da smo dogovor o svim bitnim pitanjima postigli i vi dolazite s pet amandmana. Ajmo onda redom o tim amandmanima. Odnosno prije tih amandmana naš prijedlog, to će biti naš amandman ali smo ga najavili, svi znate za njega, a tiče se uvjeta pod kojima se raspisuje referendum pa glasajte protiv. Ali to nije bačeno preko plota ni oko plota, o tome dugo razgovaramo i očito ne mislimo isto u ovoj situaciji u kojoj Hrvatska pokazuje određeno raspoloženje. Hoćemo li se bojat naroda ili ćemo donijet pravila koja će biti stroga, jasna, to je taj red o kojem je netko danas govorimo, ali red treba uvesti u državi pa tek onda u Saboru ili ćemo to odbiti. To je na vama danas da odlučite. Ali ajmo sad redom o vašim amandmanima. Preambula hrvatskog Ustava. Branitelji umjesto sadašnje odredbe, a to je odredba pokojnog predsjednika Tuđmana koja kaže: "novim Ustavom RH iz '90.-te i pobjedom u Domovinskom ratu hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost". Sada se to miče i dodaje se "pobjedom branitelja u Domovinskom ratu". Čujte, vi znate da mi nećemo biti protiv branitelja i kad tražimo objavu registra mi smo za branitelje. Dakle, očekujete da danas o tome glasamo, a jučer popodne ste to dali u o proceduru i to na temelju inicijative jedne udruge. Ne vaše inicijative, znači udruge, znači udruga je poslala na Vladu i Vlada je a la cart istog trenutka to uputila Saboru. Ja mislim da država na takav način ne treba funkcionirati, ali opet teško mi je biti, teško nam je biti protiv jedne tako plemenite odredbe. Ili recimo odredba da se u članku 57. izrijekom spomene posebna skrb o braniteljima, udovicama, njihovim obiteljima, djeci itd. Ne možete biti protiv toga. Kaže netko, to je pozitivna diskriminacija, dakle stvara nekoliko kategorija građana. Ustav već sada poznaje neke segmente pozitivne diskriminacije gdje neke vrijednosti, neke kategorije, neke odnose kao što je obitelj, roditeljstvo posebno ističe i diže ih za kategoriju više. Dakle, i to je načelno nešto na što se nitko zdrava srca ne može okomit. A jel se to baš radi na takav način ili možda očekujete da to odbijemo, ne znam. Mislim nemojte da izvučemo zaključak da budemo zlonamjerni pa da kažemo da se tako u Hrvatskoj, netko bi mogao biti zlonamjeran, nismo mi ti, da se tako donose i zakoni, da se preko noći samo bubne u proceduru, da se baci preko plota, doslovno preko plota. I o poreznim reformama odnosno izmjenama i o HTV-u preko noći, preko plota i onda se od njih odustane. Dakle, toliko o tome za sada. Vrhovni sud. Pa kolegice i kolege, prije 4, 5 dana, koliko je bilo, ne pamtim dobro jer dosta labavo zarađujem svoju plaćicu ali trudim se zapamtiti, ali znam, bio sam na odmoru kolege Šeks jel tako, jesmo se dogovorili, o tome ćemo isto nešto reći, jesmo se dogovorili jednoglasno… … /Upadica se ne razumije./… Pa jedino ako je vama rad odbora pred 20 novinara i kamerama zaplotnjačka aktivnost, meni nije. Možda to vaše iskustvo govori, ali moje ne. To je za mene javna aktivnost. I tu smo donijeli jednoglasnu odluku da Vrhovni sud odnosno njegov predsjednik u skladu sa člankom 4. hrvatskog Ustava koji ću opet pročitat: "načelo diobe vlasti uključuje oblike međusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti". Pa tko je iznad Sabora? U skladu s tom odredbom da u Ustav stavio obvezu predsjednika Vrhovnog suda da jednom godišnje ne podnese izvješće, ublažili smo to, izvijesti Hrvatski sabor o radu sudbene vlasti. Točka. Tu točku sam ja tražio da bude jasna sljedeća rečenica, a sljedeća rečenica glasi: o izvješću se ne glasuje. Šta je tu sporno? Pa to je isto radio državni odvjetnik koji je isto samostalno i neovisno tijelo. Međutim, razumijem je u čemu je problem, ali moram naglasiti da sudsku vlast treba zaštititi od izvršne vlasti, od telefonskih razgovora, od dogovora u zadnji tren, a ne od vas, ne od predstavništva vlasti koje određuje proračun i pravila igre i koje bi jednom godišnje predsjednik Vrhovnog suda, što god on i ljudi koji su birani ne na izborima, nego posredno mislili o tome. I mi ćemo se za to zalagati. Znate šta, ne mora to ući danas u Ustav, ne mora. A u Ustavu ne stoji niti obaveza glavnog državnog odvjetnika da dolazi u Sabor, nema je u Ustavu ali postoji u zakonu. A postoji u zakonu A postoji u zakonu zato jer nije neustavna i zato jer je Ustavni sud ne može i neće srušiti, pa onda mi ako je već vama to nezgodno, nelagodno ne znam razloge a glasali ste za to pri zdravoj svijesti, primate plaćicu za to i vi kolege i ja sad ćemo to fino izbrisati. O.k. Mi ćemo to vratiti u zakon kada budemo većina u ovom Saboru uskoro, stavit ćemo to u zakon. Ali nemojte to, nemojte, niste u pravu. Niste u pravu ni sadržajno, niste u pravu ni proceduralno na neki način. To je u skladu sa hrvatskim Ustavom. To je to. Oko ostalog smo se dogovorili. Drago mi je da ste prihvatili našu sugestiju oko Ureda predsjednika. Razum je prevladao, mislimo da je to dobro i drago mi je da ste se baš vi dogovorili s predsjednikom Republike. Evo mi smo tu imali ulogu skromnih posrednika. Idemo zarađivati svoju plaćicu, otplaćivati svoje kredite. Ja danas Ja danas idem, ja ću ovdje biti do zadnjeg trenutka danas. Klub SDP-a je na raspolaganju, svi su ovdje. Ja idem plaćicu zarađivati u Bruxelles, idem na večeru lidera i premijera ljevice. Tamo ću se probati boriti za Hrvatsku koliko ide oko tih poglavlja. Čuda ne mogu obećati, ali to je poruka svima da ne obećaju čuda, da potpisuju realne kolektivne ugovore i da ne diraju zakone kao što je Zakon o radu kao da se radi o Kaznenom zakonu. To nisu zakoni na kojima se pokazuje politička volja. I zadnja poruka i zadnji poziv mada znam da kucam na jako blindirana vrata. Razmislite malo o tih 5% za referendum uz osigurače da se ne može baš o svemu glasati. Jer sad ću vam nešto reći. Sutra kada budete manjina u ovom Parlamentu mi ćemo predložiti mi ćemo predložiti izmjene Ustava upravo na ovakav način, upravo na ovakav način da 5% treba potpisa za referendum, pa ćemo vidjeti hoćete li onda biti protiv. To ćemo uskoro vidjeti. Hvala. Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka. Prvo gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepo. Ja bih ispravio netočan navod kolege kada je rekao da je na prijedlog jedne udruge Vlada napravila amandman u kojem branitelji ulaze u amandman. To nije bio prijedlog ni jedne udruge, ni dvije nego koordinacije udruga hrvatskih branitelja koje obuhvaćaju sve udruge koje su u tu koordinaciju ušle. To je velik broj udruga, prema tome netočan vam je navod. Drugi netočan navod je taj da ćete u sljedećem mandatu biti u većini. Hvala. Hvala. Gospođa Dubravka Šuica, ispravak netočnog navoda. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Željela sam ispraviti netočan navod gdje gospodin Milanović se obraćao predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav govoreći mu da je, hoće izbrisati ovu odredbu o Vrhovnom sudu. A pred nama je amandman Vlade, Vlada nudi Saboru, a onda je na Saboru i na odboru da o tome odluči. Znači jednoglasno jeste zaključili, jednoglasno je bilo. Prema tome, niste bili u pravu i nije točno. I drugi netočan navod u zadnjem dijelu vaše raspave je da ćemo biti manjina, mislim da ste potpuno pogriješili. ispravak. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora kolega Milanović je nekoliko puta u svome izlaganju rekao da prima plaćicu i radi za plaćicu. To je netočan navod, jer koliko i kad radi to se vidi, da prima za to je zaslužna hrvatska Vlada. Dakle, da prima redovito za to je zaslužna hrvatska Vlada na čelu sa gospođom Jadrankom Kosor. Ali da predsjednik Socijaldemokratske partije izjavi za pristojna primanja hrvatskih zastupnika da je to plaćica to samo predsjedniku Socijaldemokratske partije služi na čast. Znate šta, deminutiv od plaće je plaćica. Tako je jedan rekao da ima stančić od 350 kvadratića, 350 kvadratića to izgleda manje od kvadrata, znate. Hvala. Idemo dalje. Na redu je klub IDS-a i zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo premijerka. Sretan vam put! Uvažena gospodo zastupnici. Evo Hrvatska je pred još jednim ustavnim promjenama. Naš Ustav se stvarao, bolje rečeno mijenjao u 4 koraka o kojima je govorio malo prije i gospodin Šeks. Znači, Ustav iz godine devedesete bio je Ustav kojim se željelo apostrofirati razlaz od jednog socijalističkog uređenja, ali isto naglasiti demokratske svetinje kao štos u sloboda izbora izbora govora, poduzetništva, višestranačja, neovisnost institucija itd. I slažem se da bez tog "božićnog Ustava" teško da bi došlo do Deklaracije o samostalnosti i svega onoga što je nakon toga slijedila. Izmjenama '97., '98. godine, znači u godinama kako ja to kažem Tuđmanove bolesti, a to je sve bilo po okončanju Domovinskog rata, po avanturi u Bosni, po pretvorbi. Moj je dojam da su na vidjelo sa tim amandmanima došle Tuđmanove frustracije, pa tako u jednom trenutku ovom Domu nameće se i onaj sraman naziv kojeg je Sabor nosio samo u vremenu '41. do '45. Tu dolazi do izraza sukob sa svima gotovo ja bih rekao na ovom svijetu od Bošnjaka do Slovenaca koje gube svoje mjesto u preambuli. Jasno, treba isto tako naglasiti da ni u Sloveniji našim Hrvatima ne priznaju autohtonost i tu se onda kao što je spomenuo gospodin Šeks unosi i ona zabrana udruživanja u ex jugoslavenske asocijacije. Znamo kako se čekalo na neke itd. Treći blok izmjena je onaj blok iz 2000. do 2001. kada je jedan polupredsjednički ustroj, ja ga zamjenjujem jednim polu parlamentarnim, ja ga tako to zovem, koji će po meni potrajati sve do onog trenutka dok zastupnike u ovom Domu građani ne budu birali neposredno kao što se bira i predsjednik države i gradonačelnik grada Zagreba i 20 župana i 127 gradonačelnika i 429 načelnika. Kada budemo neposredno birali ja sam siguran da tada iznad Sabora neće biti nikog, da parafraziram neke bivše zastupnike osim Boga, tada stvarno neće iznad Sabora birati nikog. se može to malo smiriti? političkog odlučivanja, a neće biti samo stroj za glasanje i ispunjavanja svih Vladinih hirova. Tada se ne bi moglo dogoditi da recimo Vlada silujući demokraciju,

na stranu što to poslodavci nisu tražili. Istina je isto tako da nema novaca, vjerojatno će u ovoj zemlji tog novaca za javni sektor biti još manje, jer negdje oko 8,7% od ukupnog broja hrvatskih državljana danas je uposleno u tom javnom servisu itd., itd. Konačno kod ovih trećih izmjena, trećesiječanjske vlasti iskazale su ne znam neku svojevrsnu vrstu straha, nisu vratile Bošnjake, Slovence, što je sramota, i sad dolazimo do ovih četvrtih izmjena a ja ih vidim Hrvatske za referendum o Europskoj uniji, iako tu u ovim izmjenama o kojima je danas riječ ima i populističkih floskula koje se nikada neće ostvariti, a jedna od takvih je na žalost revizija pretvorbe. Jasno da sam za reviziju, ali to se to se nikada u ovoj zemlji neće dogoditi, i to je najobičnija politička floskula. Tko će u ovoj zemlji revidirati pretvorbu? Mi kanimo građane dodatno, recimo osiromašiti porezom na imovinu, uvijek sam bio protiv tog poreza, jer će se on pretvoriti u porez na sirotinju. Zašto? Zato jer je zahvaljujući ne znam onom razdoblju do '91., možda Titu svejedno, u Hrvatskoj sagrađeno negdje oko 400 tisuća stanova, negdje oko 200 tisuća kredita za stambenu gradnju je podijeljeno, a siguran sam isto tako da je negdje oko 200 tisuća ljudi naslijedilo poljoprivredna imanja, a da imaju stan negdje izvan mjesta, ovaj gdje se to nalazi i ti ljudi će doći pod udar zakonodavca. Evo razmislite o tome, jasno da nitko nije, da se oporezuju vikendice, Ferrariji, Porschei, ili jahte, razmislite isto tako da li bi, šta ja znam Titu i Stepincu kad sam ga već spomenuo trebalo podići bistu u ovom Saboru, imao ih je i jednoga i drugoga, ovaj predsjednik Tuđman u svom uredu, imao ih je Mesić 10 godina, sada u srijedu sam bio gore kod Josipovića i on drži te biste, pa zašto ne bi bile i u Saboru. Ali pustimo sad šalu na stranu, ništa od revizije neće biti, bilo bi nam pametnije da se uvode porezi na imovinu u ovoj zemlji ili da se npr. oporezuje turističko zemljište, a ne da našim tajkunima samo ove godine kroz tu formu netko pokloni iz države preko 100 milijuna eura. I krivo mi je da nema ovdje predsjednice koja je obećavala da će taj zakon pred zastupnike ali do današnjeg dana nije došao. I zato kažem da je gospodo ta revizija o pretvorbi i privatizaciji naprosto jedna politička floskula, zato jer vlast to ne želi. Zašto recimo gospodo onda ne uvedemo, kada vidimo kako se to radi sa Vladinim amandmanima, da ćemo zaštititi recimo u Ustavu zaštićene najmoprimce, pa to je najnesretnija kategorija građana danas u Hrvatskoj. Zašto ne uvedemo da ćemo izgraditi ne znam srušene, porušene zgrade van ratom stradalim područja, promijeniti Zakon o obveznim odnosima, itd., itd. Jednom riječju i taj rat treba okončati, jasno da je Hrvatska bila žrtva agresije. Nemam ništa protiv ovog amandmana kojega Vlada sada predlaže da se apostrofira položaj branitelja. Dobro je to da im se ne bi dogodilo za 10 ili 15 godina da i oni prođu kao borci NOR-a, ali sve u svemu još jedanput ću reći taj rat treba na neki način okončati, Hrvatska je bila žrtva agresije, ako je neki primitivac ne znam pucao u druge, rušio itd., za to treba odgovarati i to isto tako jedan od condicio sine qua non, europskog ulaska, No bit ovih izmjena su po meni one koje su vezane uz Europsku uniju. Moj je dojam da se želi sa izborima za ovaj Dom poklopiti i referendum o Europskoj uniji. Vidjet ćemo u koncu što će biti, međutim kao što su se naši građani na neki način ohladili od Europske unije, tako i Europa ima silnih problema unutar sebe i ja sam gotovo siguran da Hrvatska prije 2013. neće u Danas sam negdje pročitao ovoga gospodina Menzingera, Slovenca inače, da odmah koji nam poručuje, odmah napustite iluzije da ćete dobiti milijarde iz Europske unije. Ja se apsolutno s time slažem. Dapače iz Hrvatske će prije veliki monopol iz Europe kroz banke, kroz dobit HT-a, kroz uvoz na ovo područje izvlačiti korist, no što ćemo mi tako skoro dobiti nešto novaca iz Europe. Međutim slažem se, Europa nam treba, ako ni zbog čega drugog, zbog tih gospodarskih aktivnosti, dovoljno je spomenuti da industrijska u Hrvatskoj u 4. mjesecu pala 6,6%, a da je u Europskoj uniji u eurozoni porasla za 9,5% da oni izlaze iz recesije, mi dublje svakim danom sve više tonemo. I konačno, za izlaz iz krize o čemu je govorila i premijerka, ja mislim da je najbitniji konsenzus građana, ne političkih elita, a što će reći da do konsenzusa je moguće doći i samim time izlaska iz neke krize samo i po parlamentarnim izborima. Neće Hrvatska iz krize izvući se dogovorima lidera pojedinih političkih opcija, već kao što rekoh izborima svih građana ove zemlje. Isto tako nedavno smo imali prilike čitati da se i gospođa Angela Merkel odjedanput pretvorila u najvećeg skeptika proširenja Europe, Njemačka nam već dvije godine ne postavlja nikakve uvjete, ali nas ni ne podupire, ali ne bih se čudio da kao što su po mom sudu Velika Britanija, Nizozemska, postavljali uvjete preko Slovenije za hrvatski ulazak u EU pa je to urodilo na neki način, pod navodnicima "poklanjanjem" 150 kvadratnih km teritorijalnog mora drugoj strani. Da sada Slovenija opet ima nekog tutora kada je riječ o Ljubljanskoj banci. Ja vas isto tako gospodo uvjeravam da nije Sloveniji ili njihovom političkom vodstvu bitno da li će ili da li neće Ljubljanska banka ući na hrvatsko tržište, to je paravan. Bit je da se kroz sukcesiju zemlje ex-Jugoslavije, da zemlje ex-Jugoslavije znači kroz sukcesiju same sebi još jednom plate od slovenskih vlasti pljačku naših štednih uloga u Ljubljanskoj banci. To je bit. Ako Hrvatska pristane na sukcesiju oko Ljubljanske banke, a očigledno da sugovornika za to u Hrvatskoj ima, nema kod guvernera, ali u Vladi očigledno ima, onda će računaju u Sloveniji na to pristati Beograd i Sarajevo i Skopje. Što će reći da će ex-jugoslavenska sirotinja novcem, zlatom, imovinom koja koja je ostala na blokiranim ex-jugoslavenskim računima sama sebi podmiriti obvezu Ljubljanske banke. Dogodit će nam se da će nas tako 2 puta u 20 godina jedan establishment doslovce okrasti. Prvi puta Hrvatsku za milijardu i 100 milijuna maraka '91., '92., '93., a sada, na prostoru ex-Jugoslavije to je bilo možda 3 milijarde ondašnjih maraka, a sada sa kamatama to iznosi možda 3 ili više milijardi eura. To je operacija Ljubljanske banke da se naprosto novcima ex-Jugoslavije koje je ostalo na tim računima kroz sukcesiju zapravo ta ex-jugoslavenska sirotinja sama sebi plati štetu. S druge strane ako je netko u Hrvatskoj dužan Ljubljanskoj banci neka joj vrati. Nitko jasno nije za bolje odnose do Slovenije od mene, ali volio bih i to kod slovenaca poštujem, cijenim, respektiram, da i mi štitimo sebe kao što oni štite recimo njihovo. I drago mi je da će 06.07. predsjednik Turk i Josipović sresti se u Buzetu itd. Odluke oko slanja vojske u inozemstvo tj. Afganistan, ja vas samo podsjećam da je njemački predsjednik nedavno dao ostavku zbog Afganistana. Razmislimo o tome. Izbori dijaspora, obećano je da će tzv. "male manjine" imati dvostruko pravo glasa. Šteta da to nije u Ustavu kad ga danas usvajamo. To će biti u ustavnom zakonu, ok. Izbor glasom više pojedine zajednice mislim da nije fer, ako se na tome radi, dijaspora tj. BiH, ako za Srbe ide fiksna kvota, a mandate će usvojiti tko dobije glas više što nije fer. Sigurno će to biti model i za izbore u dijaspori pa HDZ onda može računati na sva 3 mjesta itd. Želim kazati ipak da Hrvatska ima u ovom trenutku jedan pošteni izborni zakonik. Što se tiče referenduma 10, odnosno 5%, 445 tisuća potpisa prvi jedini u ovoj zemlji skupio je Mirko Čondić, odnosno braniteljske udruge. Gospodin Šeks je pisao tada referendumsko pitanje. Današnja opozicija, ondašnja vlast je taj referendum odbila. Međutim, ja želim vjerovati da će ovaj radnički referendum doći do izražaja. Što želim još kazati? Kad smo već kod referenduma tu trebamo biti oprezni, ne trebamo se poigravati. Ja nisam protiv većine od 5%, apsolutno, ali referendum treba vezati sa 50%-nom izlaznošću građana. Ako bude drugačije, onda ćemo mi u godinama pred nama imati poplavu referenduma ne samo na nacionalnoj razini nego i na lokalnoj razini i tome slično. I utoliko ovaj mislim da o tome treba biti oprezno da se zapravo svakih 7 dana u ovoj zemlji ne dogodi referendum jedan. Ne bojim se razmišljanja i stava građana, ali isto tako treba računati i o možebitnim zlouporabama. Sve u svemu, eto ove ustavne izmjene prati i Ustavni zakon. Želim vjerovati da će on relativno skoro biti usvojen i shodno samoj raspravi mi ćemo se odlučiti za te ustavne promjene, ali nemamo razloga u ovom trenutku da Ustav ne podržimo.

Hvala na Čini mi se da je doista vrijeme da što je moguće prije usvojimo prijedlog promjena Ustava RH jer kako jer kako stvari stoje ukoliko se to bude dalje odugovlačilo mislim da će broj novih amandmana, novih prijedloga za dopune i izmjene Ustava samo rasti. I mislim da smo došli do one točke u kojoj je krajnje vrijeme da kažemo nakon ovoga je konačno vrijeme da se ustavne promjene usvoje. Jer imam dojam da se najrazličitije inicijative ili najrazličitiji interesi, najrazličitije grupacije nakon već provedenih rasprava uključuju i priključuju i iniciraju nove promjene Ustava, a time ćemo ustavni tekst i ustavnu materiju nažalost obezvrijediti i dovesti je u stanje u kojem mislimo da ne bi trebala biti. Što se tiče odredbe o Vrhovnome sudu, mislim da je dobro da Vrhovni sud izvještava Sabor o sudstvu i o radu sudova i o stanju u sudstvu. Dobro je ako ni zbog čega drugoga, a onda zbog toga što mi svi dobro znamo da je stanje u našem sudstvu takvo da je neophodno da i ovaj Sabor doprinese tome da se ono poboljša, to znači da se promijeni. Dakle, prošlo je gotovo 10 godina otkako važi odredba, ne samo odredba o nezavisnosti sudstva, nego kako je zakon podešen tako da se i suci i sudovi maksimalno zaštite u svojoj nezavisnosti i u postupku izbora i u postupku djelovanja, ali nažalost efekti u pogledu popravka i poboljšanja rada sudova i sudstva nisu takvi. I taj princip nije rezultirao poboljšanjem rada sudova nego time da dobivamo otprilike poruku poruku nas ne možete dirati, mi smo otprilike svete krave u koje vi kao zakonodavno tijelo ne možete ništa inicirati čak i onda kada vidite da stvari ne funkcioniraju dobro. Upravo iz tih razloga gospodine ministre ja mislim da je iznimno važno da Vrhovni sud, odnosno predsjednik Vrhovnog suda ovdje zastupnicima u Hrvatskom saboru podnosi izvještaj o stanju sudstva i sudbene vlasti. Ne zato što bismo mi htjeli preuzeti ovlasti koje nam ne pripadaju, jer naše ovlasti su jasne, mi donosimo Zakone a Vrhovni sud je tu da nadzire rad sudova u provođenju zakona i zakonitosti, ali naše je kao što je ovdje gospodin MIlanović pravo rekao kao što to činimo prema Državnom odvjetništvu tako to možemo činiti i prema Vrhovnom sudu. Ne zbog toga što bismo mi htjeli preuzeti ulogu Vrhovnog suda, zbog toga što bismo htjeli doprinijeti da se ubrza proces reforme pravosuđa, da se poboljša kvaliteta rada sudova i u konačnici da se zakonitost za koje smo mi odgovorni kao zakonodavno tijelo ojača. I zato prigovori koji dolaze od strane predstavnika Vrhovnoga suda mogu ih razumjeti da im se netko ne petlja u posao, ali riječ je o nesporazumu, mi se ne želimo petljati u posao, mi želimo taj posao ojačati i ohrabriti i iz toga razloga mi iz Kluba SDSS-a plediramo još jedanputa gospodine ministre da se ojača mogućnost parlamenta u raspravi o stanju u sudstvu, a najbolji i najznačajniji jeste da povodom izvještaja predsjednika Vrhovnog suda, jer je Vrhovni sud taj da ima ustavne ovlasti da prati rad sudova, da prati zakonitost njihovu i da se to ovdje raspravi. Ne zato što želimo uzeti sudsku ili zakonodavnu vlast ne. Nego zato da pomognemo da se skrati put u pogledu reforme. I onoga momenta kada shvatimo da više nema potrebe da se to čini mi možemo kazati ne, nije neophodno da se to čini ovdje u Saboru. Iz tog razloga plediramo i molimo vas i predsjednicu Vlade da se razmisli o tome da se razgovara sa predsjednikom Vrhovnog suda, da se nađe konsenzus ili ovoga jer naša namjera nije da se ometa rad nego da se pomogne u radu. Drugu stvar koju bih htio reći u vezi sa referendumom. Inicijative koje su do mene dolazile u pogledu toga da se treba sniziti prag, odnosno postotak prikupljenih potpisa za referendumsku inicijativu, su razumljive iz niza razloga, ali je istovremeno neophodno da razmislimo jesmo li pripremljeni za to. Je li znamo s koje sve strane i s kojim sve namjerama i s kojim sve ciljevima mogu doći do te inicijative. Da li naše društvo još uvijek dovoljno demokratski zrelo da institut neposredne demokracije referenduma, može koristiti u punoj zrelosti kada su u pitanju temeljne ustavne vrijednosti, kada su u pitanju temeljne vrijednosti demokracije. Bojim se da još ne. Iz toga razloga ja jesam za to da se raspravlja o tome da se snizi prag od 5%, 10% ali tek nakon što proučimo koje su konzekvence toga, tek nakon što vidimo da li i kako srediti popise birača, da li i kako srediti sve ono što je neophodno da bismo imali čistu situaciju i onda nakon toga se može pristupiti tome da se omogući snižavanje praga ukoliko se ocijeni da je to potrebno. Snižavanje praga u ovom trenutku bilo je iz političkih razloga koje možemo imati, bilo je iz drugih razloga koje možemo imati, moglo je biti krivo shvaćeno. Iz toga razloga Klub SDSS-a predlaže da ne inzistiramo na snižavanju praga ali da se pripremimo da vidimo na koji način je moguće osigurati tu promjenu ako sve okolnosti i u pogledu biračkog popisa i u pogledu zrelosti za korištenje instituta referenduma pod liberalnijim režimom su stečene onda U ovim okolnostima mi ne mislimo da je mudro da se ide na snižavanje toga praga, vjerujem iz onoga što je rekao gospodin Milanović, što su rekli drugi, da ni oni sami ne inzistiraju na tom na tom elementu. Što se tiče Europskog uhidbenog naloga i onoga što on omogućuje, a to su sporazumi prije svega sa susjednim državama, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom gorom u vezi sa izručenjem naših državljana, tim državama ili nekim drugim državama, ili tih država nama našoj vlasti sudskoj ili represivnoj ja mislim da je to od goleme važnosti za naš Europski put, od goleme važnosti za našu sigurnost, od goleme važnosti za ukupnu sigurnost u regiji i od goleme važnosti za jačanje zakonitosti u samoj državi Hrvatskoj i u susjednim državama. IZ toga razloga ne ohrabruje ovo što je govorila predsjednica Vlade, o tome da će se posebni sporazumi nakon promjene Ustava koje ćemo donijeti danas ili sutra, da će se posebni sporazumi sklopiti i da će se na taj način dodatno ojačati zakonitost u našoj državi, ali isto tako zakonitost u susjednim državama, i da će se istovremeno ojačati mehanizmi borbe protiv organiziranog kriminala, a time i borbe protiv korupcije. I mi u tom smislu pozdravljamo tu ne samo ovu promjenu ove odredbe, nego i najavljenu pripremu sporazuma. Što se tiče rada o kojem je ovdje bilo riječi. Netko od kolega je jutros u polemici sa predsjednicom Vlade spomenuo neophodnost da se u Ustavu više pažnje posveti radu i da se na taj način ojača i učvrsti radno zakonodavstvo. I ja mislim da bi to trebalo. I ja mislim da smo mi u ovih 20 godina stekli dovoljno iskustva u tome da vidimo kakvo je stanje u radnom zakonodavstvu, kakvo je stanje u radnom iskustvu i radnom statusu većine Hrvatskih građana. I kada već govorimo o pravima različitih grupa branitelja, manjina, spolnih ili drugih orijentacija, ja mislim da je doista vrijeme da se posveti pažnju jednom velikom broju, ako ne većini, onda jednom važnom segmentu Hrvatske populacije, Hrvatskog društva a to je radno ovisno stanovništvo bez kojega sasvim sigurno nema ničega. Ne može biti ni adekvatne slobode, ne može biti adekvatne pravednosti, niti može biti adekvatnoga dobra za cijelo društvo. I zato bih volio da u nekom od sljedećih rasprava oko promjena Ustava, ako se to već nije dogodilo sada, ako već nismo imali koncentracije i potrebe da o tome raspravljamo, da se naše ustavne odredbe i naše posebno zakonodavstvo u sferi rada pojača kako bi se sigurnost u pogledu rada, kako bi se prava iz domene rada, kako bi se prava iz domene mirovinskog i drugog statusa mogle pojačati, jer naše odredbe su u pogledu prava koja proizlaze iz rada i prava na rad u Ustavu doista elementarne. Iz tog razloga mi se čini da ima prostora da se tome posvetimo više, kao što bih također volio da se u općoj političkoj komunikaciji ne obraćamo samo poslodavcima, ne obraćamo samo onima koji predstavljaju udruženja poslodavne moći i ne samo sindikatima nego da se obraćamo općenito populaciji koja živi od rada i koja živi sa radom, a to nažalost u našoj političkoj kulturi, ove ustavne promjene to pokazuju, još uvijek nije dovoljno zrelo i još uvijek nije dovoljno razvijeno. Na kraju, htio bih nešto reći u vezi sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina s obzirom da je članak 15. stavak 3. Ustava ostao onakav kakav je bio. Ostao je onakav kakav je bio zbog toga što će se pitanje biračkog prava nacionalnih manjina regulirati Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i to u skladu sa sa dogovorom za koji vjerujem, a dogovor je išao u različitim pravcima i sa strankama koalicije i sa strankama u opoziciji. To rješenje koje je predloženo da se manjine do 1,5% primijeni mogućnost da pored općeg imaju i dopunsko, dodatno biračko pravo, a manjine iznad 1,5% da se biraju posredstvom općeg biračkog prava uz zaštitu tri mandata i mogućnost za mandat jedan ili već koliko više je nešto što što mi ne mislimo da je jedino, ali je najbolje što smo mogli smisliti da bi moglo biti prihvaćeno od svih stranaka u Saboru, a da bi se istovremeno otklonile slabosti dosadašnjega izbornog modela. Ono što je za nas posebno važno jeste da će ustavnim zakonom regulirati i položaj manjinskih vijeća, da će nacionalne koordinacije manjinskih vijeća dobiti konačno status pravne osobnosti, a da ih se neće tretirati po Zakonu o udrugama jer ta manjinska vijeća nisu biran a kao udruge nego su birana po posebnom izbornom postupku na temelju ustavnog zakona. I nacionalne koordinacije konačno mogu imati status pravnih osoba, kao što i ključne institucije Srba u Republici Hrvatskoj koje su osnovane na temelju Erdutskog sporazuma i pisma namjere Vladi Republike Hrvatske za završetku mirne reintegracije, mislim da Zajedničko vijeće općina i Srpsko narodno vijeće konačno nakon više od 10 godina rasprave o statusu će moći dobiti adekvatan status u odredbama ustavnoga zakona. Htio bih kazati da me veseli činjenica što ćemo nadam se danas ili sutra usvojiti promjene Ustava i što ćemo još tokom današnjih rasprava u odborima usuglasiti ono što je još potrebno usuglasiti, kao što me veseli činjenica da ćemo nadam se sutra ili prekosutra završiti raspravu i usvojiti promjene ustavnoga zakona. Time će se u značajnoj mjeri poboljšati ustavnopravna regulativa u Republici Hrvatskoj. Ne kažem da su svi segmenti najbolje regulirani, ne kažem da se nije moglo u nekim segmentima i bolje, posebno kad govorimo o radu i radnom zakonodavstvu, ali ono što smo do sada postigli očito pokazuje našu sposobnost i naš interes u ovom trenutku. U sljedećem trenutku kad se to bude mijenjalo nadam se da će ukupne okolnosti u društvu biti drugačije pa će onda i promjene Ustava ići i ticati se drugih segmenata. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Stanko Grčić u ime kluba HSS-a. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Rijetko se nama saborskim zastupnicima pruža prilika da sudjelujemo u ovako važnom događaju koji, slobodno ću reći, zaslužuje da ga nazovemo i povijesnim. Danas raspravljamo o promjeni Ustava Republike Hrvatske, a to se ne događa svaki dan. Ustav je najviši pravni akt jedne države i na njemu se temelji pravni sustav. Ustav je ujedno i najznačajniji politički dokument jedne države. Njime se propisuju osnovna načela, ustroj i djelovanje političkog sustava i zbog toga se kaže da ga treba mijenjati rijetko i malo. Promjene o kojima danas raspravljamo zasigurno se po obimu, ali i sadržaju ne bi mogle nazvati malim promjenama. Naime, ovim predloženim promjenama Ustava potvrđujemo svoje čvrsto opredjeljenje za život u zajednici europskih naroda kojima nedvojbeno pripadamo i s kojima smo i dosad tijekom povijesti dijelili sudbinu. Odluka o pristupanju Europskoj uniji bila je jedna od najvažnijih odluka, koja obzirom na način njezinog funkcioniranja za posljedicu ima niz promjena u administrativnom, gospodarskom i pravnom sustavu Republike Hrvatske te je stoga trebamo proći kroz zahtjevan proces prilagodbe kako bi se pripremili na život u novonastalim okolnostima. Te promjene treba naposljetku odražavati i najviši pravni akt Republike Hrvatske odnosno Ustav Republike Hrvatske. Kroz ovih nekoliko proteklih mjeseci raspravljalo se o obimu i sadržaju promjena i javljala su se različita mišljenja, ali činjenica je da se tražio, a sada vjerujem da je i pronađen nužan i potreban kompromis. Ponovit ću ono što su već mnogi rekli, a vrijedi zapamtiti. Kompromis se može postići samo ako i jedna i druga strana, odnosno sudionici u postupku, odstupe od početne pozicije i nađu se negdje na sredini, jednako zadovoljni, ali jednako nezadovoljni kompromisnim rješenjem. Međutim, to je dobro za razvoj demokracije, uči nas pregovaranju i traženju rješenja koje će zadovoljiti većinu, kao i uvažavanju prava drugog da u nekim pitanjima ima i različiti stav. Sigurno je da će biti nezadovoljnih ovim nužnim kompromisima, međutim time što su postignuti pokazalo se da se uspjelo izdići iznad stranačkih interesa i dnevne politike te donijeti odluke koje su u interesu svih nas, odnosno svih građana Republike Hrvatske. Interes hrvatskih građana, a mi smo dužni o tome voditi računa, je prije svega dovršetak procesa pristupanja Europskoj uniji koji smo započeli svi zajedno, a kojeg nema bez promjena Ustava. Hrvatski građani od nas očekuju odgovorno ponašanje, a to znači završiti započeti posao. Ove ustavne promjene o kojima danas raspravljamo ne donose političke stranke zbog sebe već zbog hrvatskih građana koji su nam dali svoje povjerenje da ih upravo ovdje na ovom mjestu i zastupamo. Na tom je tragu i uvođenje uz već postojeće i drugih nacionalnih manjina u izvorišne osnove. Pripadnici nacionalnih manjina su izabravši Republiku Hrvatsku za svoju domovinu odlučili s njom dijeliti i one teške trenutke, danas teške zbog gospodarske krize ali odlučili su i s njom dijeliti one lijepe doprinoseći svojim radom i postignućima boljitku čitavog hrvatskog društva. Mnogi pripadnici nacionalnih manjina dali su kroz povijest veliki doprinos razvoju hrvatske kulture, umjetnosti i znanosti, gospodarstva pa i sporta. Svaki narod svojom tradicijom, običajima i kulturom obogaćuje zemlju u kojoj živi, te stoga njegovi pripadnici zaslužuju potporu u nastojanju da očuvaju svoj jezik, identitet te se ravnopravno uključe u društvo. U tom svjetlu gledamo i uvođenje svih nacionalnih manjina čiji pripadnici žive u Republici Hrvatskoj u Izvorišne osnove. Jedna od bolnih točaka nedavne hrvatske povijesti, crna mrlja na savjesti nekih, a razočaranje i ogorčenost mnogih hrvatskih građana su pretvorba i privatizacija koje su postale sinonim za kriminal i pogodovanje bez prizornu pljačku zajednički stvorenog dobra. Koja se da sramota bude veća događalo u vrijeme rata kada je Hrvatska bila napadana izvana. Ratno profiterstvo nije novi pojam i vezan samo uz ove naše prostore. Ali hrvatskog čovjeka duboko boli spoznaja da su neki dok je on uz žrtvu vlastitog života branio Hrvatsku od agresora, iskoristili priliku i obogatili se upravo iskorištavajući takove okolnosti pljačkajući vlastitu zemlju iznutra. Ne zastarijevanje kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije koje se propisuju ovim prijedlogom ustavnih promjena pokazuju spremnost da se napokon rasvijetle ta mračna djela počinjena pod tako teškim prilikama po Hrvatsku i njezine građane. Jamstvo da se na taj način stečena dobra neće moći uživati bezbrižno računajući na zastaru. Promjene Ustava uz dio koji se mora mijenjati zbog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji novonastale okolnosti, prije svega se na to odnosi članstvo u NATO savezu koje donosi određene obveze Oružanim snagama Republike Hrvatske, a svoje uporište mora imati i u ovom Ustavu. Izmjena članka 7. potrebna je zbog članstva Republike Hrvatske u NATO-u temeljem kojeg je preuzela obavezu štititi drugu državu članicu ukoliko bi bila napadnuta. U tom bi slučaju Oružane snage Republike Hrvatske bile obvezne štititi suverenitet i neovisnost napadnute države. Nadalje, postojeća ustavna odredba članka 9. ne dopušta izručivanje hrvatskih državljana drugim državama te zbog toga predstavlja prepreku za izvršavanje Europskog uhidbenog naloga. Naime, uvođenjem Europskog uhidbenog naloga otvorit će se nove mogućnosti kažnjavanja za kaznena djela neovisno o tome gdje se osumnjičeni nalazi, a podrazumijeva predaju osobe u drugu državu već u trenutku kad se protiv nje pokrene kazneni postupak za neka za neka od propisanih kaznenih djela navedenih u nalogu. Dodavanjem novog stavka članku 38. građanima će se jamčiti pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti i čime će se doprinijeti transparentnosti njihovog rada i otvorenosti prema građanima što je preduvjet za borbu protiv korupcije i važno je za suzbijanje tzv. šutnje birokracije. Članak 45. zadnjih je mjeseci čini se postao najpoznatiji članak Ustava. Gotovo svi znaju da se odnosi na biračko pravo, a predloženom formulacijom postiglo se zadovoljavajuće rješenje. Zaključno ću reći da promjene koje se predlažu osim što su potrebne zbog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju doprinose jačanju pojedinih institucija važnih za funkcioniranje pravne države u smislu njihove veće neovisnosti. Promjene odražavaju i realnost društvenih promjena. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci vjerujemo da će se sve navedeno pozitivno odraziti na život hrvatskih građana, vjerujem da ćemo te pozitivne promjene podržati, jer kao što sam već rekao na početku danas je jedan od onih dana koji se u povijesti pamte i to sa osjećajem da je učinjeno ono što je trebalo i što je ispravno. Stoga vjerujem a ćemo svi danas prepoznati važnost ovog trenutka i izvršiti dužnost koju su nam povjerili hrvatski građani opravdavajući njihovo povjerenje. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. prije toga ako mi dozvolite dvije obavijesti. Prvo je da je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora koja će se održati danas 16. lipnja u 13,30 odnosno ako ne bude gotova rasprava do tada, kad rasprava završi. I drugo, da je Odbor za zakonodavstvo sutra u 8,30. Molim vas u 8,30. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče izvolite. ali ona ima zaista svoju posebnost i kao što je rekao kolega Grčić vjerujem da će ući u povijest zabilježena kao vrlo značajna izmjena koja svjedoči da je narod u našoj državi, a posebice njihovi predstavnici političari sposoban postići i konsenzuse onda kada je to najpotrebnije. I mogao bih reći da je ova izmjena Ustava kruna jednog jednog suglasja, jednog konsenzusa većinskih, a usudio bih se reći praktično gotovo svih parlamentarnih stranaka oko toga da treba Hrvatska postati ravnopravna članica Europske unije i da zbog toga moramo sve one zapreke koje su na tom putu rješavati zajednički. I kao što ide iz ove rasprave zaključak i ovu ćemo raspravu završiti sa zajedničkim zaključcima na dobrobit Republike Hrvatske. To će biti samo kruna na trnovit, višegodišnji put koji nas je dijelio od onih ratnih vremena do punopravnog članstva u trnovit put jer su zahtjevi pred nama bili puno veći, stroži, oštriji i jači negoli pred drugim bivšim, a sada članicama No, ipak postoji još čitav niz problema koje moramo razriješiti mi sami među sobom. Ja uvijek tvrdim da je Hrvatska država dobar budući član Europske unije i da Europska unija neće imati problema sa hrvatskom državom, kao što ima sa nekim drugim državama koje nisu sklone financijskoj disciplini, strogim, oštrim i brzim promjenama. Na žalost naš dnevni tisak, pa i tjedni vrlo često širi dezinformacije u hrvatsku javnost, želi napraviti pesimizam u hrvatskoj javnosti, želi smanjiti zasluge hrvatske države za sve ono što smo postigli, pa pribjegava lažima. Evo kolega Kajin me je sad podsjetio da bi trebalo reći nešto o jednoj takvoj laži, koja je danas objavljena u humorističkom dnevnom listu koji se zove "Jutarnji list". Kaže naslov "šokantna vijest, Hebrang tvrdi da se bolje živi u Hrvatskoj nego u Njemačkoj". Ta vijest uopće nije dragi prijatelji i prijateljice šokantna jer ju je objavio humoristički list, ona bi bila šokantna da je istinita. A istina je ono što treba reći u ovoj raspravi kada prelazimo i prolazimo zadnju stepenicu pred Europskom unijom. Da je Hrvatska i u gospodarskom smislu, a ne samo u političkom organizacijom, demokratskom i pravnom, nego i u gospodarskom smislu ispunila sve zahtjeve Europske unije, a o tome najrađe šutimo. Zašto šutimo? Jer to daje poene Hrvatskoj državi a to nije dobro u humorističkim dnevnim i tjednim listovima. Što je Hrvatska ispunila? Ispunila je zahtjev Europske unije da deficit proračuna bude manji od 3%. I ja sam rekao da imamo manji deficit čak i od Njemačke i to je točno. traži omjer između ukupnog duga države i našeg bruto domaćeg proizvoda, i kaže da ne smije biti preko 60%. Taj deficit u Hrvatskoj, odnosno taj dug 50%. Dakle daleko ispod gornjeg praga. A najveće zemlje Europe su ga itekako prešle, pa ću vam sada samo reći da je deficit proračuna u Njemačkoj 3,2% a u Hrvatskoj 2,9%. U Velikoj Britaniji je deficit proračuna 10,4%, u Italiji 5,3, u Španjolskoj 8%. Dakle Hrvatska je bolja u financijskoj disciplini od tih zemalja. Da je omjer duga i bruto domaćeg proizvoda u Hrvatskoj 50%, da je u Njemačkoj 79%, u Mađarskoj 78%, u Španjolskoj 65, u Italiji 115, 118%. I to sam rekao, da Hrvatska bude i Europa s njom dobiva kvalitetnog člana o kojem neće morati brinuti kao o nekim svojim članicama. I danas čitam kakve su to gluposti. Pa u Njemačkoj je bruto domaći proizvod veći nego u Hrvatskoj. Pa naravno da je veći, ali to nije uvjet za Europsku uniju, i o tome nismo govorili. Tamo je veći broj zaposlenih, kažu danas u tom humorističkom dnevniku. Pa naravno da je veći, ali o tome nismo govorili, jer broj zaposlenih nije uvjet za A pro pos o broj zaposlenih, i tu smo bolji od europskog prosjeka EU27 ima prosjek nezaposlenosti 9,7 a Hrvatska 9,4. Mislim da bi humoristički listovi trebali postati ozbiljni i reći hrvatskim građanima ne odričete se i ne mučite se uzalud, postigli ste bolji prosjek u financijskoj disciplini od onoga kojeg Europa traži. I to je bila poruka. Ali neki ju naravno ne mogu razumjeti, jučer je bilo vruće, pa im je uređaj za razumijevanje vjerojatno pregorio. Osim ovoga problema, u ovom Ustavu mi rješavamo još i čitav niz drugih problema. I zato mislim da ovaj Ustav nije dobar samo formalno jer nam je uvjet za Europsku uniju, on je dobar i sadržajno, jer popravlja kvalitetu sveukupnog života u Republici Hrvatskoj, pa ću ja spomenuti samo neke odrednice koje značajno popravljaju kvalitetu Hrvatske u cjelini. Pa ću isto tako spomenuti da je uvođenje nabrajanja nacionalnih manjina u preambulu jedan veliki iskorak u borbi za ljudska prava, u pravnoj državi, i veliki iskorak u percepciji Hrvatske kao zemlje koja svojim nacionalnim manjinama daje i veća prava nego što Europa određuje i s time smo ponosni. Moram isto tako reći da su i Oružane snage kojima zahvaljujemo najviše za stvaranje hrvatske države, i koji su među najzaslužnijima što su u samo 10 godina nakon rata se tako preustrojile da smo mogli postat ravnopravna članica NATO-a, u ovom Ustavu je učinila isto korak dalje. Sa ovim odredbama Oružane snage šire svoje aktivnosti, ne samo na obranu suvereniteta Republike Hrvatske, nego svih članica NATO-a, ali zauzvrat dobivamo i mi obranu ako netko napadne nas. I to je trebalo ući u Ustav i dobro je da je ušlo, a isto tako proširuje se djelatnost Oružanih snaga Republike Hrvatske i na čuvanje civilnih dobara, da ne kažem različitih humanitarnih akcija, očuvanja našeg mora itd. Veliki pravni iskorak je prihvaćanje europskog uhidbenog naloga, po kojem će se morati poštivati odluke drugih pravosudnih sustava, po kojima će se morati izručivati oni koji su osuđeni pravomoćno ili koji su pod sumnjom u istrazi za različite procese, na taj način se briše balkanska sjena nad onima koji su među državama u regiji mogli izbjegavati pravosudne odluke. Posebno je važan iskorak uvođenje u Ustav nezastarijevanja istrage o ratnom kriminalu, ratnom profiterstvu, i kriminalu pretvorbe i privatizacije. Ovo je važno zbog nas, ne zbog Europe. Naime ovaj kriminal u tom kritičnom razdoblju stvaranja države se često politički zloupotrebljava, sjetimo se predsjednik Mesić je dobio izbore na tome što je rekao da će vratiti 4 milijarde, ne znam čega, valjda dolara, koji su inozemstvo ukradeni u Hrvatskoj. Naravno nije vratio ni centa, jer je to politikanstvo. Nakon ovoga nadležna tijela imaju ustavnu obvezu, ustavnu ovlast da krenu u istrage iz tog razdoblja. Novac uvijek ostavlja svoj trag i tragom novca se uvijek može doći do kriminalaca. Ne mogu ne spomenuti članak 45. u kojem je regulirano biračko pravo Hrvata koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ovdje je bilo velikih prijepora i ovdje smo pokazali zrelost, ne samo zato jer smo uspjeli postignuti suglasje, nego i zato jer smo prvi put jamčili jamčili Hrvatima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da imaju tri zastupnika, što bez ove odluke bi moglo biti i više, ali bi moglo biti i manje. Smatram da je to kvalitetan iskorak. Spomenuo bih i amandmane koje je Vlada ne preko plota niti oko plota, nego redovnom ustavom utvrđenom i zakonom utvrđenom procedurom uputila u ovaj Visoki dom. Od tih bi amandmana morao se osvrnuti na neke koji su ovdje izazvali različite rasprave, a to je da u Ustav uđe da hrvatska država skrbi posebno o braniteljima, udovicama branitelja, djeci branitelja i hrvatskim ratnim vojnim invalidima. Pa naravno da je tome mjesto u hrvatskom Ustavu. Zbog čega? Zbog toga što različiti politikanti hrvatske branitelje degradiraju, ogovaraju, šire o njima neistine. Hrvatski branitelji, jedini branitelj bilo koje suverene države koji ima negativni predznak. Hrvatski branitelj doživljava iz dana u dan tešku degradaciju, uvrede. Posljednji čavao u lijes pokapanja pozitivne uspomene na poginule hrvatske branitelje je sramotna odluka da se ugasi vječni plamen na oltaru domovine. To je jedan umjetnički vrijedan spomenik autora Kuzme Kovačića, ali još je vrjedniji zato što je to bilo jedino centralno mjesto obilježavanja tragedije hrvatskih branitelja. Gospodin Mesić ga je ukinuo jer je zabranio polaganje vijenaca stranim delegacijama na taj spomenik i na taj način smo ostali jedina zemlja u kojoj strane delegacije nemaju gdje položiti vijenac i zato nas je sram, stidimo se i ovo ostaje povijesna povijesna sramota naše generacije. Zato je dobro da branitelji i posebna skrb o njima uđu u Ustav jer će to ipak malo potaknuti sve buduće politikante koji žele manipulirati s njima da im je ustavna obveza o hrvatskim braniteljima govoriti istinu. Isto to vrijedi i za Domovinski rat koji je pravedna, obrambeni, osloboditeljski. I ovaj amandman nije ništa drugo, kao što je rekla i predsjednica Vlade, nego uvrštavanje u Ustav Deklaracije o Domovinskom ratu Hrvatskoga sabora. Naša je obveza da to metnemo u Ustav isto kao što je naša obveza da štitimo i članak 141. Moram reći da je ovdje bio jedan prijedlog da se ukine stavak 2. toga članka koji glasi ovako: "Zabranjuje se pokretanje postupaka udruživanja RH u saveze s drugim državama u koje bi udruživanje dovelo ili moglo dovesti do obnavljanja Jugoslavenskog državnog zajedništva, odnosno neke balkanske državne sveze u bilo kojem obliku." Bio je ovdje prijedlog da se briše ta odrednica. Mi nismo reagirali jer smo smatrali da se radi o jednom pojedinačnom hiru, o neozbiljnom prijedlogu. Međutim, kasnije je taj prijedlog recikliran u nekim novinama, u nekim medijima i bilo je rečeno, gledajte HDZ se nije tome suprotstavio. Nismo se suprotstavili jer smo smatrali da ne treba na to uopće odgovarati, da je to opće dobro, da je to opća istina i opća konstatacija da u Ustavu RH mora ostati i vječno opstati zabrana udruživanja u južnoslavenske sveze. I ovaj puta ističem, oštro, da se HDZ zalaže da to ostane iz jednog jedinog jednostavnog razloga. Sve južnoslavenske sveze, sve jugoslavenske države, koliko god i u kojem obliku su bile bile su grobnice hrvatskoga naroda i završavale su krvavim ratovima. Ni jedna od tih južnoslavenskih sveza se nije mirno razišla razišla kao što su se nedavno mirno razišle Češka i Slovačka, zemlje Sovjetskog saveza itd. Naše iskustvo je takvo da nakon svake južnoslavenske sveze ginemo mi, ginu naša djeca. Ako ovo ostane u Ustavu onda barem našoj djeci možemo obećati evo vi ćete bit prva generacija na ovim prostorima koja neće krvlju plaćati izlazak iz južnoslavenskih federacija. I zato taj stavak 2. članka 141. mora ostati i zato se sada na njega očitujem jer vidim da su neki komunisti, pardon kolumnisti počeli hvaliti takav prijedlog. Pa evo, ovo neka bude odgovor kluba HDZ-a takvim kolumnistima. na kraju što reći o ovom Ustavu? Ovaj Ustav doista će ući u povijest jer je Ustav konsenzusa, jer je Ustav dogovora, a ne nadglasavanja. Neki nesporazumi koji su ostali dogovorili smo se da će se dalje raspravljati, da se neće ići silom na njih. Imamo vremena u miru raspravljati. Puno je lakše raspravljati kad ćemo biti ravnopravna članica EU, bit će manje tenzija i manje problema i zato klub HDZ preporuča dignimo ruku za Ustav jer je to Ustav za civiliziranu, europsku Hrvatsku. Hvala. uvažena zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Ispričavam se, jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Poštovani gospodin zastupnik Hebrang je u svom izlaganju istakao kako je posebno dobro i to što hrvatski državljani koji žive izvan RH imaju i po ovom prijedlogu novom pravo na 3 saborska zastupnika. ne mogu se s tim složiti, to nije točno. To je vrlo loše rješenje, ono je diskriminatorsko. U konačnici ono dovodi do toga da imamo više kategorija građana, a sljedeće nakon uvođenja upravo ovakve stope bit će kroz nekoliko godina zahtjev da se i ono reducira obzirom da neće jednako vrijediti glas u Hrvatskoj kao i izvan nje. Hvala lijepo. gospodine potpredsjedniče. Dakle, našli smo se u jednoj neobičnoj i neočekivanoj situaciji. Mjesecima smo raspravljali o nacrtu, prednacrtu, inicijativi Vlade, inicijativi oporbenih zastupnika, inicijativi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dakle, o različitim prijedlozima, inicijativama i varijantama izmjena i dopuna Ustava i vjerojatno u prvom redu zbog činjenice da je za Ustav potrebno dvije trećine ruku u ovom Parlamentu uspjeli smo pronaći neki kompromis koji nije sigurno ni jedna od strana ne smatra idealnim, ali i su sve strane smatrale prihvatljivim i podnošljivim. To samo po sebi je bila jedna vrsta, po našem mišljenju, pozitivnog političkog iskustva jer naravno u svakom parlamentu moramo graditi sposobnost za kompromis i konsenzus oko nekih tema, a mi u tome nemamo puno iskustva. I drago nam je bilo da smo na ovoj temi to uspjeli. I da ne ponavljam ono što smo već više puta raspravljali u ovoj sabornici, a to je da ovim promjenama Ustava neposredni povod je naravno

Dakle, o mogućnosti članstva Hrvatske u EU i okončanju pregovora, mogućnosti funkcioniranja Hrvatske kad postane punopravna članica, ali i onom trećem korpusu, a to su stvari koje nisu neposredno vezane za članstvo Hrvatske u EU, ali iz razno raznih razloga su pojedini sudionici u cijelom procesu procijenili da je to potrebno u ovom trenutku u Ustavu promijeniti i da bi to unaprijedilo sam Ustav. Bilo je različitih prijedloga, ali pronašli smo kompromis. 15 sati prije nego što smo počeli raspravljati danas o Ustavu u Hrvatskom saboru, nakon cijele ove procedure usaglašavanja pojavilo se 5 vladinih amandmana. Jesu oni bili na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, je li se s njima netko usuglasio kao što smo cijelu proceduru vodili, je li su oni sastavni dio ovog kompromisa i konsenzusa o kojem smo donijeli ovaj Nacrt promjena Ustava, ili su nešto što se odjedanput stvorilo dezavuirajući, podvlačim dezavuirajući Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ovdje u Saboru potpuno je nejasno. Što se radilo svih ovih mjeseci da je ovih 5 amandmana koji nisu kozmetika, koji su izrazito važni i značajni se pojavilo 15 sati točno prije nego što smo počeli raspravljati o ovoj temi u Saboru. Time naravno je skinuta sa dnevnog reda rasprava o promjenama Ustava. Skinuta je u onim svojim dimenzijama koje su je temeljno pokrenule, dakle nećemo raspravljati očito je usuglašavanju ili prilagođavanju Ustava za članstvo u Europskoj uniji, za oblike kontrole, što je vrlo značajno, i u prošloj raspravi u ime Kluba HNS-a HSU-a sam ovdje spomenula da smo najmanje raspravljali o najdramatičnijoj stvari koju radimo ovim Ustavom, a to je da dio suvereniteta prenosimo sa Hrvatskog sabora na Europske institucije. To gotovo nismo uopće raspravljali, međutim, sa ovakvim postupkom Vlade da sada 15 sati prije rasprave se pojavljuje pet amandmana, rasprave o svim temama o Ustavu stavljene su sa strane i naravno raspravlja se o pet ovih amandmana. Budući da smo o ostalim stvarima iznijeli svoje mišljenje i temeljem dugotrajnog i po mom mišljenju kvalitetnog procesu usuglašavanja i građenja jednog zajedništva, a to je za Ustav izrazito bitno, za razliku od svih ostalih zakona, za Ustav je izrazito važno da ako je moguće se donese konsenzusom, 2/3 su već onako same po sebi gotovo konsenzus ali ako je moguće konsenzusom jer funkcija Ustava je objedinjavanje a ne dijeljenje. A objedinjavanje građana Republike Hrvatske u nekakvom našem zajedničkom izražavanju vlastitog političkog profila, političkog profila vlastite zemlje, to je Ustav. Prema tome, zaista je važno i naše je mišljenje u Klubu HNS-a HSU-a da smo tu zaista nakon dugog vremena postigli jedan pozitivni pomak, da bi se onda noćas pojavili amandmani. Pa budući da smo o ostalim stvarima, u raspravama koje su ovdje već vodile nešto rekli dozvolite da u ime Kluba HNS-a i HSU-a kažem nešto o amandmanima koji su ovdje predloženi. Prvo, prijedlog je da se u ovoj preambuli ili uvodnom dijelu, u izvorišnim osnovama kao oni koji su obranili utemeljili republiku Hrvatsku izbace građani Republike Hrvatske i umjesto toga stavi samo jedan segment a to su Hrvatski branitelji. Nema sumnje da su Hrvatski branitelji značajno doprinijeli obrani republike Hrvatske i uspostavljanju Republike Hrvatske. Kao što nema nikakve sumnje da su Hrvatski umirovljenici koji su financirali to svojim mirovinama koje i do dan danas se vraćaju, također vrlo bitno doprinijeli obrani Republike Hrvatske i uspostavljanju samostalne države. Kao što nema sumnje da su civilne žrtve i ljudi koji su stajali na svojim pragovima i u svojim selima i gradovima bitno doprinijeli obrani Republike Hrvatske. Kao što nema sumnje da su mnogi ljudi koji su na političkim različitim pozornicama i domaćima i svijeta zastupali Republiku Hrvatsku u tim godinama, pa i priznavanje Republike Hrvatske pripadnici različitih dobrotvornih, dobrovoljnih, civilnih udruga također bitno doprinijeli. Ali ono što je najznačajnije Ustav je dokument koji mora objedinjavati građane i građanke Republike Hrvatske. To je zajednički dokument svih i cijela ideja Ustava je da se prepozna uloga građanki i građana Republike Hrvatske u obrani i uspostavi njihove vlastite države i njihove vlastite domovine. I ideja da bi mi izbacivali građanke i građane Republike Hrvatske i priznavali samo neke u tom procesu ne dolazi u obzir ljudi, to nije Ustavna kategorija uopće. Zakonima se pojedinim kategorijama građana se mogu davati određena prava, davati im određene kompenzacije, pozitivna diskriminacija apsolutno, razno razne recimo institucije uvoditi, koje prepoznaju specifične doprinose pojedinih segmenata Hrvatskih građana i građanki. Ali Ustav da kao Ustavnu kategoriju uvodi diskriminaciju između građanki i građana Republike Hrvatske obzirom na utemeljenje države, obzirom na obranu vlastite domovine, e to ne može. To ljudi ne može, ako to hoćemo, ako hoćemo Ustav koji će dijeliti umjesto objedinjavati građanke i građane ove zemlje na jednoj tako važnoj temi, onda ili morate smisliti drugačiji način donošenja Ustava, ali ono što vam sa sigurnošću mogu reći, bez obzira na stavove bilo koje stranke HNS neće podržati takav Ustav. To je puno puta i vrlo kratka povijest pokazala da kad su se radili različiti politički dogovori, sumnjivi kompromisi, momentalna rješenja u ovom Saboru da se vrlo brzo pokazalo koliko je to bilo pogrešno i koliko smo mi sa jednim ispravnim, ravnim stavom bili u pravu. Ovo nije bilo koji zakon, ovo je Ustav i da bi se nekom Ustavom odricalo pravo i uloga u uspostavljanju države i obrani vlastite zemlje pa ajmo onda uvesti, jer su sigurno neke regije u Hrvatskoj bile daleko više stradale u ratu nego neke druge, pa ajmo uvest onda i regionalnu privilegiranost, dobnu. To nema kraja. Kad jedanput na jednoj takvoj općoj, ako hoćete identitetnoj točci počnete diskriminirati vlastite građanke i građane to nema kraja. Prema tome, na ovoj točci ako želite izbacivati hrvatske građanke i građane iz preambule Ustava kao one koji su obranili svoju zemlju i uspostavili svoju državu, bez nas. Mi za to glasati nećemo. Vi imate dovoljni broj ruku ako želite, ali za to onda imate i odgovornost. Mi u takvoj stvari sudjelovati nećemo. Iz toga 1. amandmana izveden je i amandman 2. koji se odnosi na posebnu skrb koju države posvećuje zaštiti hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja. Pa valjda i svih invalida, pa valjda djece i mladeži općenito. Naravno da posvećuje, ali kolegice i kolege to je zakonski, a ne ustavni materijal. To je tema koja se regulira zakonima, a ne ustavima. Jer ako se regulira Ustavom onda recimo ako netko padne ili ne prođe na prijamnom ispitu za fakultet može doći i reći činjenica je da mene, a moj tata je poginuo u Domovinskom ratu, činjenica je da mene niste upisali na fakultet. Tom činjenicom kršite Ustav i moje je pravo da se za mene posebno brine. To znate da smo takav problem već imali pa je, obzirom da je Ustav bio drugačiji i riješen. Ovime apsolutno ljudi imaju pravo. Dakle, to je 2. amandman. I treći amandman na koji kao klub imamo ozbiljne primjedbe je je amandman 4. u ovom tekstu koji smo dobili koji govori o tome da predsjednik Vrhovnog suda ne bi trebao izvještavati o radu sudbene vlasti odnosno pravosuđa ovaj Parlament. Pa nego koga bi izvještavao? Kolegice i kolege, predsjednik Vrhovnog suda nije bilo koja bilo koja vodeća figura neke pravosudne institucije u Hrvatskoj. On je ili ona simbol pravosuđa. Sigurno su moji kolege i kolegice već koji su ovdje raspravljali citirali članak 4. postojeći Ustava gdje u stavku 2. stoji načelo diobe vlasti uključuje… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Privedite kraju, Zna se što je problem, problem je utjecaj izvršne vlasti na sudstvo, ali i nepodnošenje izvješća pravosuđa o svom radu predstavnicama i predstavnicima građanki i građana Republike Hrvatske, a da podsjetim, to smo mi ovdje. **Jarnjak, Ivan Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Josip Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću netočan navod kolegice Pusić gdje je ustvrdila da se ovim amandmanom 1. Vlade Republike Hrvatske građani tj. narod Republike Hrvatske stavlja van ovih Izvorišnih osnova Ustava. Naime, to nije točno jer jasno piše da se dodaje članak, da se dodaje u alineji 13 i glasi da hrvatski narod je iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne, nezavisne, suverene, demokratske države. Naime, hrvatski branitelji ne bi trebali biti prepreka i spornost vaših vaših opservacija na ove amandmane koje ste dali, s obzirom da jasno kroz deklaracije Hrvatskoga sabora, kroz sve ono što je doneseno pa i kroz sadašnji važeći Ustav jasno se govori što su hrvatski branitelji. Ovim se samo dopunjuje njihova uloga u stvaranju i obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Hvala. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodo ministri, kolegice i kolege. Slušajući, iako nisam mislio početi s tim ovu raspravu, kolegicu Pusić prije mene i sjećajući se jedne rasprave ili replike gospodina Hebranga od prije nekih mjesec dana kada je ustvrdio da je bilo ne samo 500 tisuća nego i 800 tisuća pa i više branitelja, ispadne da su gospođa Vesna Pusić i gospodin Hebrang gotovo nekako na istoj crti po tom pitanju, ali s različitih strana. 1868. godine kada je sklapana Hrvatsko-ugarska nagodba onda je hrvatska delegacija boravila u Pešti i posjetio ju je car i kralj, König und Kaiser Franjo Josip. I znate što je rekao hrvatskoj delegaciji? Nemojte biti mađarskiji od samih Mađara. Evo ove naše promjene Ustava su u osnovi, u temelju, odnosno glavni im je cilj da nekako uskladimo naš Ustav i sve ove članke i ostali tekst zbog ulaska u Možda bi se moglo to prenijeti, ta poruka Franje Josipa ne budimo europskiji od samih Europljana, a to ću obrazložiti i u svom izlaganju zašto to kažem. Kada se pristupa Europskoj uniji piše u našem Ustavu a to se nije mijenjalo da odluka Sabora mora biti 2/3, nakon toga ide referendum. Mi smo ovdje predstavnici građana Hrvatske, svih građana Republike Hrvatske i potrebno je da ti predstavnici svih građana Republike Hrvatske glasuju za ulazak u Europsku uniju, dakle u ovom Visokom domu 2/3 većinom. U ovome novome prijedlogu to isto pravo oduzimamo građanima od kojih tražimo da eto iziđe koliko iziđe, a da polovica bude za ulazak u To znači hipotetski, teoretski da može izići pet građana Republike Hrvatske na referendum za ulazak u Europsku uniju ako tri glasuju za, Hrvatska je u A u Saboru Republike Hrvatske mora biti 2/3 većina. E sad, kako to postoji razlika između glasovanja o ulasku u Europsku i davanja povjerenja građanima Republike Hrvatske, narodu hrvatskome kada se odlučuje o ulasku u Europsku uniju. Zbog čega promjena Ustava u članku 141. u svezi, dakle udruživanja u asocijacije, pa prema tome takva asocijacija je i Europska unija. Ponovo inzistiram i plediram, ako već nemamo kriterija, dakle bez kriterija kod pristupanja glasovanja na referendumu, onda bar postavimo jedan kriterij pozitivnih glasova za ulazak u jer se očekuje po izjavama ljudi iz izvršne vlasti procvat Hrvatske i ovdje kako je netko rekao i gospodin Hebrang i ostali da Hrvatska krene punim jedrima ka sigurnoj obali, da ćemo biti bolje, da će biti bolje plaće, poljoprivrednici, seljaci, radnici svi će procvasti. Svima će biti kao u Kanaanu, kao u zemlji meda i mlijeka. Pa što onda, čemu onda ustavna promjena kada se govori o referendumu za ulazak u EU. Govorim to zato što je HDSSB Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje predlagao i drugačiju formulaciju. Ne samo, dakle nad polovičan pozitivan rezultat negoli i veću stopu, veći postotak pozitivnog rezultata kod glasovanja na referendumu. Predlagali smo 2/3 pozitivan rezultat. Dakle, 66% ali o tome ni riječi u Prijedlogu promjene Ustava. Bilo je riječi u prošloj raspravi u ovom brzinskom Ustavu kako bih ga ja nazvao, jer evo za 7 dana ili 10 dana brzinski pogodbenjački ili nagodbenjački Ustav ili promjene Ustava se vrše između određenih političkih elita ili grupacija ovdje u Saboru. Tu mislim izravno da kažem na HDZ i SDP i još na određene manjine s obzirom da se po hitnom postupku usvaja dnevni red po kojemu će Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ići odmah nakon ovoga. Dakle, očito je na djelu pogodba ili nagodba. Zato sam u početku govora i istakao onu onu činjenicu o hrvatsko-ugarskoj nagodbi i riječima cara i kralja Franje Josipa kada je posjetio hrvatsku delegaciju u Pešti. Hoćemo li ikada i ikako pokazati svoje dostojanstvo. Hoćemo li ikada i na bilo koji način pokazati da smo mi Hrvatska i da smo Hrvati? Govorio je netko ovdje o 150 km kvadratnih ili četvornih mora. Svjedoci smo ponovo ucjena koliko god to bilo prikriveno u govoru gospodina Pahora sinoć na Hrvatskoj televiziji u svezi Ljubljanske banke. naši znanstvenici koji se bave poviješću i promišljanjem i hrvatske povijesti na koje onda gledaju i hrvatsku budućnost se boje da bismo preko Bruxella ponovo se dočepali ili da nas se ponovo dočepa Beograd, a pod krinkom naših ustavnih promjena. Ne želim reći da postoji zakulisni scenarij ili urota, ali trebamo o svemu razmišljati. Kada je gospodin Srb govorio o tri vrste građana od kojih su neke diskriminirane po biračkom pravu ili po vremenu koje im preostaje za biranje na biralištima, a to su oni u dijaspori posebice ili poglavito u Hercegovini i Bosni jer imamo samo 4 ili 5 konzularnih diplomatskih predstavništava. To je ta jedna vrsta. Druga vrsta je ona kojima je osigurana tri mjesta u Hrvatskom saboru bez obzira koliko ih izišlo i onda ostali obični hrvatski građani. Kakvo će biti rješenje u Ustavnom zakonu i sve to skupa. To mi ne znamo, nemamo nacrta. Ali očita žurba kojom se odmah nakon vjerojatnog usvajanja ovih promjena Ustava žuri sa Ustavnim zakonom je vrlo sumnjiva u najmanju ruku upravo da bi se, kako reče gospodin Srb, verificirala ta do kraja diskriminacija hrvatskih građana i podijelili ih na nekakve tri kategorije što po Ustavu ne bi smjelo biti. Također ne vidim razloga da Vrhovni sud ili njegov predsjednik izvijesti ovaj Visoki dom, Hrvatski sabor o stanju u sudstvu u Republici Hrvatskoj jedanput godišnje. Niti bi Hrvatski sabor o tome glasovao, niti bi o tome ikakovih, i namjere ili bilo kakve mogućnosti da utječe. Ali jednostavno da izvješće čujemo od predsjednika Vrhovnog suda. Ja sam uvjeren da bi to svatko od nas zastupnika bez obzira na stranačku pripadnost volio čuti. Zbog toga mi nije jasno da se dakle ovaj dio izbacuje iz Ustava Republike Hrvatske. Nadalje u prijedlozima, odnosno amandmanima koje je Vlada dostavila, a zapravo taj amandman evo jedan, on nije ni amandman na prijedlog na nacrt, nego on je amandman na onaj stari Ustav, što po regulama zapravo i nije bilo moguće, ali žonglerajem u Saboru evo taj amandman već danas imamo ovdje. Ono što mene smeta u tome amandmanu jedan, i na čemu gospodine ministre bi vas priupitao i gospodina Šeksa, zbog čega u tom amandmanu Vlade Republike Hrvatske, dakle čiji ste vi član i čiji ste, očito ste vi kao predstavnik Vlade uložili taj amandmana, piše o Hrvatskoj, Republici Hrvatskoj dakle i o Domovinskom ratu kao oslobodilačkom ratu, a nema pridjeva obrambenih. Da li ste vi time zaista mislili da nije izvršena agresija na Republiku Hrvatsku? Ne govorim to osobno vama, ali ako netko vrši obranu, ako se brani od nečega znači da je napadnut, znači da postoji agresor. Ovime izostavljanjem i ako u obrazloženju postoji postoji riječ obramben, u samom prijedlogu za u preambuli nema riječi obrambeni oslobodilački Domovinski rat. Obrambeni ne postoji. Je li to na crti onoga što se govori da ćemo sa susjednom državom s kojom, da ne kažem smo bili u ratu, poništiti i međusobne optužbe da nije nitko bio agresor, pa ni oni na nas. ako napišemo obrambeni, onda znači da smo se od nekoga branili, da je netko vršio agresiju na Hrvatsku. Izostavljanjem riječi obrambeni rat, zapravo potiho na jedna neću reći perfidan način, taj čin agresije mi brišemo. Iz svog vlastitog Ustava. Mislio sam uložiti amandman u kojem bi samo dodao riječ obrambeni, pridjev obrambeni, ali sam odustao zato što sam evo sad za govornicom da to kažem, ukoliko se to može još ispraviti i ukoliko i ostali i oni koji predlagatelji promjena Ustava to tako isto misle, a ako ne misle ništa. S obzirom da je HDSSB imao i puno konkretnijih prijedloga za Ustav Republike Hrvatske, pa i rješenja koja nisu ovako kao što je ovim promjenama ima članak koji su zapravo kao zakonske odredbe važe, nisu bile potrebne da ih se uvodi u Ustav, a ipak su ušle u Ustav, a HDSSB je predlagao a u svezi obvezne regionalizacije koju nam nameće Europa, pa prilagodbu i Sabora i po broju zastupnika, dakle smanjenje i dvodomni Sabor i s obzirom na sve ovo što sam sad izrekao, ovaj brzinski Ustav, nagodbenjački Ustav HDSSB neće prihvatiti i neće glasovati za promjene Ustava Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Na redu je u ime kluba nacionalnih manjina, uvaženi zastupnik Furio Radin. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ja ću biti vrlo jasan. Klub nacionalnih manjina je izigran. I to po svoj prilici izigran je i od HDZ-a i od SDP-a koji danas pristupaju izglasavanju, glasanju o promjenama Ustava, bez da se provede rasprava o ustavnom zakonu kako je bilo dogovoreno i bez da se glasa o ustavnom zakonu. Ja imam samo reći tu stvar, ako se HDZ i SDP, ako su se odlučili oko toga, onda je situacija vrlo jasna, onda zapravo to jedno izigravanje novog sustava …/Ne razumije se./… nacionalnih manjina, i onda mi sebi sebi ostavljamo mogućnost da reagiramo kako dolikuje takvoj stvari. Ja sam se držao dogovora do danas, gospodin Šeks vi se niste držali dogovora, a imam dojam da se nije držao dogovora ni SDP. Izglasajte Ustav, a mi ćemo čekati. Hvala. Bumo se još smirili do kraja rasprave, ne treba dizati takve teške tonove i takve optužbe. Ali još ima 6 pojedinačnih pa dotle se bu cijela stvar smirila i primirila. Idemo dalje, prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre. Naime odmah da kažem Hrvatska stranka prava protivi se ovim promjenama Ustava i to iz nekoliko suštinskih razloga. Prvi je najvažniji što se napušta koncept državotvornog i demokratskog Ustava kakav je bio ovaj božićni Ustav, i to prije svega zbog toga što se ovakvim ustavnim promjena uvode više kategorija hrvatskih državljana. Naime, smatramo potpuno neprihvatljivim da danas u bilo kakvom modernom demokratskom Ustavu postoji bilo kakva različitost na temelju etničke pripadnosti ili bilo kakvih drugih razlika među državljanima, a one koji se ovim ustavnim promjenama potenciraju su razlike na temelju prebivališta, uvode se tri kategorije hrvatskih državljana, oni koji žive u Republici Hrvatskoj imaju pravo na jedan glas, pripadnike nacionalnih manjina koji imaju pravo na dva glasa, tu bih posebno istaknuo one koji imaju dvostruko državljanstvo, primjerice hrvatsko i srpsko žive u Srbiji, imat će posebne pogodnosti, za razliku od istih tih koji su hrvatske nacionalnosti a koji će imati pravo na jednu šezdesetinu ili jednu stodvadesetinu glasa. I konačno posljednja skupina hrvatskih državljana su oni s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, dakle hrvatska dijaspora, koja je ovakvim ustavnim promjenama dovedena na jedan, ja bih rekao, neprihvatljiv i uvredljiv položaj kroz sam Ustav. Kada su u pitanju upravo pristigli amandmani koji govore o zaslugama hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu i pobjedi, mi to podržavamo, ali pritom smatramo da treba reći još nešto, a to je da mora u praktično u Ustav biti unesena u Izvorišne osnove cjelovita Deklaracija o Domovinskom ratu jer ona ima iznimne posljedice i po hrvatsku vanjsku politiku jer je njome jasno definirano da Hrvatska nije bila agresor. Što bi obvezivalo i najviše državne dužnosnike da u svom djelovanju ne izlaze iz okvira Deklaracije o Domovinskom ratu. Dakle, naš je prijedlog, naše je mišljenje da cjelovita Deklaracija o Domovinskom ratu kao jedan sveobuhvatan dokument treba biti u Izvorišnim osnovama Hrvatskog ustava u cijelosti navedena. Ovdje je bilo dosta govora i o tome kao pogodbenjačko-nagodbenjačkom Ustavu i on to u određenom smislu je jer je posljedica dogovora između 2 najveće političke opcije koje imaju dovoljno ruku u Saboru, mogu izglasati ustavne promjene kakve god žele, ali se ovakvim ustavnim promjenama dugoročno, po našem mišljenju, šteti Hrvatskoj. Ono što je posebno osjetljivo pitanje je pravo glasovanja hrvatske dijaspore i prava glasovanja nacionalnih manjina. I smisao je zaštite prava nacionalnih manjina u očuvanju jezika, tradicije, kulture, posebnosti i sve druge odrednice koje su vezane uz jednu civilizacijsku razinu danas što nama ni na koji način nije sporno, ali se kontinuirano zapravo želi poslužiti nacionalnim manjinama i njihovim predstavnicima u Saboru kako bi došlo do formiranja većine. Bilo s jedne, bilo s druge strane. I to je ono što je loše. Smatram da je to posebno loše i za predstavnike nacionalnih manjina jer takva instrumentalizacija dugoročno samo njima može štetiti. A mi smo proteklog tjedna u raspravama o nacrtu prijedloga Ustava ovdje imali prilike čuti jednu posebno snažnu političku poruku kroz izrečen zahtjev za ukidanjem, brisanjem stavka 2., 141. članka Ustava kojim se zabranjuje bilo kakvo udruživanje u asocijacije koje bi mogle dovesti do nekog južnoslavenskog političkog saveza ili balkanskih državnih tvorevina. To je nešto što je zapravo iskaz jednog očitog političkog programa koji postoji na ovim prostorima i to je jedna izjava koja će imati dugoročne političke implikacije, ja bih rekao možda sljedećih 10 ili 15 godina na ovim prostorima, jer zapravo govori o tome da postoji želja, postoji plan da se dugoročno formiraju ponovno južnoslavenske političke integracije, a da se samo vreba prilika nove političke okolnosti u kojima se one mogu ostvariti. Upravo zbog toga je neobično važno da ta stavka ostane trajna. I ako postoji neka odrednica u ovom Ustavu koja u najvećoj mjeri štiti živote ljudi na ovim prostorima onda je to upravo stavak 2. 141. članka. Jer su upravo južnoslavenski integracijski procesi želja za nametanjem državnih tvorevina i doveli do krvoprolića na ovim prostorima. I sve zlo što se dogodilo u tom smislu zapravo je posljedica u prošlom stoljeću upravo takvih integracijskih procesa. Ono što mi danas imamo, mi imamo evo gotovo 15 godina života u uvjetima u kojima nema stradanja ljudi, ubistava, ratovanja na temelju bilo kakvih političkih razloga i onih bilo kakvom etničkom osnovu. To je jedno vrijeme kakvih nije bilo u posljednjih 100-njak godina, ali je to upravo i zahvaljujući činjenici što u Ustavu postoji ovakvo ograničenje. Ono je stoga iznimno značajno, a kada se govori uopće o potrebi, ideji ukidanja te odredbe zapravo govori se o želji da se stvore novi uvjeti u kojima će do takvih integracijskih procesa doći. To je isto tako jedna opasna politika koja izaziva u velikoj mjeri i nepovjerenje gotovo cijelog dijela hrvatskog naroda prema pripadnicima jedne nacionalne manjine i stvaranje uvjerenja i dojma da se tu radi praktično o, ja bih rekao, o glavi Hrvatima koji žive na ovim prostorima. Još bih želio nešto reći o zahtjevima za ukidanje, odnosno ukidanje odredbi o referendumu, dakle st. 141. gdje se zapravo traži natpolovična većina svih državljana na izlasku na referendum kada se i radi o ulasku Hrvatske u državnopravne saveze s drugim državama i narodima. Ta odredba treba ostati bez obzira na ovaj prijedlog jer je i ona iskaz volje svih hrvatskih državljana prema prepoznavanju prepoznavanju stvarnih interesa Hrvatske. Nema nitko razloga bojati se da hrvatski državljani ne bi znali prepoznati što je Hrvatskoj potrebno i sukladno tome izaći na referendum i o njemu glasovati prema vlastitoj prosudbi. Vidimo i primjećujemo da postoji bojazan da ne bi izašlo niti 50% upisanih birača na jedan takav referendum. Ali upravo zbog toga ne može se reducirati razina odlučivanja temeljem većine na referendumu do te mjere da praktično beznačajan broj, udio hrvatskih državljana odlučuje o tako važnim pitanjima za budućnost RH. Stoga, inzistiramo na ostanku upravo tog jednog državotvornog elementa ugrađenog u Hrvatski ustav. Dakle da završim, smatram da su ove Ustavne promjene sa jednog državotvornog i demokratskog stanovišta korak unatrag i da na ovakav način se ne trebaju donositi. Hvala lijepo. Prije nastavka, jedna obavijest, nastavak 36. sjednice Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine održat će se danas 16. lipnja u 13,30 dvorani Ivana Mažuranića.

Do sada sam imao prilike slušati predstavnike oporbenih klubova kako su iznenađeni najnovijim prijedlozima i amandmanima Vlade koji su došli na prijedlog Ustavnih promjena. Odmah želim reći da ja nisam iznenađen ovom iznenađenošću jer je cijeli tijek pregovora koji je trajao gotovo 10 mjeseci o Ustavnim promjenama za nas koji nismo u njima sudjelovali bilo iznenađenje. Tako da me vaše iznenađenje doista ne iznenađuje. Iščitavajući sve promjene Ustava mogu konstatirati da će u Hrvatskom ustavu od sada biti sve, sve manjine, od nacionalnih, vjerskih, seksualnih, biljnih, životinjskih, inih, sve interesne grupacije o kojima Republika Hrvatska vodi posebnu skrb. Osim radnika i njihovih plaća, jer njih u Ustavu nema, niti piše da Republika Hrvatska vodi posebnu skrb o radnicima. Ali to je stara tema koju nitko ne želi prihvatiti ili ugraditi u Ustav. Ja bih ostatak vremena potrošio od svoje rasprave na aktualnu građansku akciju referenduma. Moj prošli amandman po kojem bi 2% potpisa birača bila dovoljna da se mora raspisati referendum, neki su kazali ili okarakterizirali da bi grupica provokatora svako malo u Hrvatskoj mogla tražiti raspisivanje referenduma. Dakle 90 tisuća ljudi u Hrvatskoj bi mogli biti provokatori. Kažu da i organizatori aktualne akcije prikupljanje potpisa za referendum lažu, umanjuju građane. Kažu da građani ne znaju što potpisuju jer su nepismeni. Ima onih koji tvrde da bi prihvaćanjem smanjenje 10% potrebnih broja potpisa u hrvatskoj svako malo pa imali referendum, što ne bi bilo dobro za Hrvatsku. Kao što nije dobro za Slovenske građane što svako malo imaju referendum ili Švicarske ili Danske, ili ostale države koje su naučile ili prihvatile da osim političkih elita o nekim važnim za državu i naciju bitnim temama na referendumu odlučuju i građani kada im se ta šansa da. Data je i poruka da jedan potpis neće ništa promijeniti. Dakle, jedan čovjek, jedan njegov glas neće u ovom slučaju ništa mijenjati, naravno osim kada su izbori, kada ti isti političari svakoga građanina pozivaju da izađu na izbore i da baš za za njih glasaju. Tada taj glas navodno može puno toga promijeniti. Za razliku od onih koji se boje provokatora, za razliku od onih koji smatraju da organizatori lažu ili ne znaju što ovih dana potpisuju, ja sam siguran da ljudi znaju što potpisuju, i oni koji još nisu potpisali zahtjev za raspisivanje referenduma potpišu čim prije i time dokažu da je moguće postići sadašnjih brutalno visokih 10%. I da na taj način izazovemo prvi puta od samostalnosti domovine građanski referendum i građani odlučuju ili zamijene političku odluku političke elite, u ovom slučaju odluku Vlade Republike Hrvatske. Kada je taj institut referenduma ili postojeće odredbe Ustava u pitanju imam 5 pitanja predsjedniku Odbora za Ustav, ministru ali i šefu oporbe. Prvo pitanje glasi sljedeće: DA li u vrijeme trajanja akcija prikupljanja potpisa koja je Zakonom definirana u 15 dana, tijelo koje je ovlašteno smije odlučivati o temi o kojoj se prikupljaju potpisi? Dakle ponavljam pitanje, da li Sabor primjerice, smije odlučivati o temi za koju građani prikupljanjem potpisa traže referendum prije isteka roka zakonom definiranih 15 dana. Drugo pitanje, posebice ministra pravosuđa. Da li će se nakon Ustavnih promjena po hitnom postupku mijenjati Zakon o referendumu? Treće pitanje. Zašto prilikom prošlih promjena Zakona o referendumu Vlada nije prihvatila i uvažila moje upozorenje da je u Zakon o referendumu kao obvezatni podatak u akciji prikupljanja potpisa nužan JMBG a ne prihvaća se OIB? U vremenu i trenutku kada se OIB već formalno uveo i u trenutku i vremenu kada su svi građani državljani Republike Hrvatske već imali dodijeljeni OIB. Dakle imamo jednu apsurdnu situaciju da u svim zakonima, da u svim postupcima upravnim građani moraju davati OIB osim kada je u pitanju zahtijevanje referenduma država još uvijek traži JMBG. I gle slučaja potpisna mjesta za prikupljanje potpisa mogu biti samo na teritoriju Republike Hrvatske, jer definicija da predstavnička tijela lokalne samouprave određuju mjesta prikupljanja, isključuje diplomatsko konzularna predstavništva iz iz legalnih mjesta prikupljanja potpisa. Pitanje četvrto. Ako se bojimo građana 2%, 3% ili 5% čak koje bi mogli izazvati referendum zašto ne mijenjamo i onaj dio članka 86. Ustava Republike Hrvatske i pravo raspisivanje referenduma damo predsjedniku Republike bez suglasnosti ili supotpisa predsjednika Vlade. Predsjednik Republike je neposredno izabran od građana i Ustavom mu je zabranjeno ili onemogućeno raspisivanje referenduma bez supotpisa predsjednika Vlade. Valjda nećemo i predsjednika Republike proglasiti mogućim provokatorom da svako malo raspisuje referendum i stvara troškove na teret poreznih obveznika. I pitanje peto. Ako građane sa 2% ili 5% još uvijek smatramo mogućim provokatorima koje bi svako malo izazivali referendum i destabilizirali političku vlast, izvršnu ili parlamentarnu, ili ne daj Bože stvarali troškove neposredne demokracije. Odgovorite mi molim vas koliko građana mora izaći na referendum da bi on bio pravovaljan, a odluka referenduma pravovaljana. Da li po sadašnjim ustavnim promjenama ta grupica građana od tisuću njih koji može izaći na referendum i učiniti ga pravovaljanim nisu potencijalno opasniji od 225 tisuća građana koji bi potpisali zahtjev za referendum. I zbog toga sam podnio amandman u kojem predlažem odredbu u Ustav da o temi odnosno o pitanju po kojem traje akcija prikupljanja potpisa građana birača i traži se raspisivanje referenduma nadležno tijelo ne može odlučivati tako dugo dok ne istekne zakonski rok za prikupljanje potpisa, odnosno ako se prikupi dovoljni broj potpisa, tako dugo dok se referendum ne održi. Kolega Milanović je govorio o osiguračima koje su oni u svom amandmanu ponudili. Ja smatram da ovaj osigurač kojega ja nudim kroz amandman je zapravo najbitniji i najvažniji jer po postojećim propisima čak i u tijeku trajanja akcije pa čak i u trenutku kada građani prikupe 450 tisuća potpisa ne postoji prepreka da bilo tko u Hrvatskoj, pa i Hrvatski sabor, o tome odluči ne sačekavši kraj akcije ili raspisivanje referenduma i odluke građana. Ako ćemo o osiguračima, onda očekujem da i ovaj osigurač kojega ja nudim podrži barem oporbeni dio Sabora. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Zoran Vinković, izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Lesar, ja sam očekivao da ćete vi kao predsjednik Stranke hrvatskih laburista ili Laburista progovoriti o nekim drugim stvarima. Labur, labure je inače latinski rad, ne moramo koristiti samo engleski, za one koji ne znaju latinski. Progovoriti o nekim drugim stvarima u izmjenama ovog Ustava s obzirom da pokrivate jedan veliki dio područja kao predsjednik jedne političke stranke, ali na ovakav način u svakom slučaju ne možete docirati i poziciji i opoziciji. Smatrao sam da ste trebali tražiti zaštitu radnika na način kako je to ovdje u amandmanu stavljeno da posebnu skrb država posvećuje zaštiti branitelja, ratnih vojnih invalida, udovica, roditelja i djece poginulih hrvatskih branitelja, ali ovo je samo stavljeno zbog toga što u naravi im se uskraćuju njihova prava novim zakonskim odredbama i ukidanjem stečenih prava. Isto tako smatrao sam da ćete progovoriti i o pitanju izvještavanja predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji bi trebao izvijestiti ovaj Sabor kao najveće zakonodavno tijelo. Slažem se da se o tome ne bi trebalo glasati, ali ako kao zastupnici i kao Sabor glasamo o tome tko će sjediti u Ustavnom sudu tada smatram da i ovaj Hrvatski sabor je trebao imati to pravo o izvještaju pa na taj način ne bi bila ne bi bila narušena trodioba vlasti. A ja odgovorno tvrdim da postoje u hrvatskom pravosuđu suci, ljudi iz pravosuđa koji nisu potkupljivi, ali da je većina hrvatskog pravosuđa…

Kolega Vinkoviću, a ja od vas očekujem da budete češće u sabornici i slušate sve moje rasprave pa bi onda možda bili čuli i vidjeli moju raspravu od prošli puta kada sam govorio upravo o temama interesa za radništvo. Niste stalno u Saboru pa propuštate puno toga, a onda docirate onima koji barem svoj posao odrađuju kako treba. No hvala vam što mi ponovno dajete reklamu za Hrvatske laburiste-stranku rada, nikako da zapamtite puni naziv. Vjerojatno je to posljedica malog drhtanja i straha pred mogućom političkom konkurencijom na hrvatskom političkom tržištu, ali dakle da upamtite lakše, memorija pamćenja je jako bitna stvar, Stranka rada se zovemo i nemojte biti zabrinuti… **Jarnjak, za naše stavove kad je radništvo u pitanju. Češće govorim o tim pravima no vi i cijeli vaš klub. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. To je upravo ova replika i odgovor je primjer kako se govori o nečem što bi trebao govorit. Replika inače ide na ono što je govorio, a ne na ono što nije govorio. Ali mi idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Šemso Tanković. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre, uvažene kolege. Pa danas je ako usvojimo, kao što je predviđeno, najnoviju verziju hrvatskoga Ustava za mene će barem kada su u pitanju nacionalne manjine jedan dio velikih problema biti riješen. Ja pripadam bošnjačkoj manjini koja vjerojatno među ove 22 nacionalne manjine i dan danas se susreće sa najvećim problemima, s problemima jedne povijesne činjenice da smo gotovo jedno stoljeće bili suspendirani kao narod. ako je u pitanju Ministarstvo uprave Republike Hrvatske onda kada pogledamo popis birača sa kojim barata to ministarstvo onda je očito naredna velika bitka kako primorati ljude iz Ministarstva uprave da shvate da ono što smo učinili 28.9. u okruženom Sarajevu kada smo nakon jednoga stoljeća vratili svoje povijesno ime u uporabu, dakle Bošnjak, Bošnjaci, morat ćemo i sa Ministarstvom uprave riješiti to pitanje. Riješiti, jer način na koji je aktualni ministar uprave odgovorio meni na moje saborsko pitanje kako riješiti to pitanje to je odgovor bez odgovora. Otprilike kada bih se htio metaforički izraziti to je kao da ministar uprave uzme jedan veliki jastuk, raspara ga i sa nekog tornja prospe perje i kaže gospodine Tankoviću izvolite ga skupiti i vratite mi ga onako u cjelini. I ministar zna da to pitanje koje mi već uporno postavljamo i koje pokušavamo riješiti je nemoguće riješiti na način kao što to Ministarstvo uprave želi da se rješava. Jednostavno predugo je Bošnjački narod na prostorima bivše državne zajednice bio doslovno rečeno šikaniran, maltretiran. Mi smo tjerani da se opredjeljujemo u ono što nismo, a danas kada već je i bošnjačko ime prisutno u svim državnim dokumentima susjedne Bosne i Hercegovine jer su Bošnjaci najbrojniji narod, jedan od tri konstitutivna naroda onda praktički ja postavljam pitanje šta neki ljudi u državnoj upravi još žele da mi napravimo kako bi se i oni udobrovoljili da pitanje bošnjačkog imena u cjelini u Republici Hrvatskoj saživi. Ja se sjećam da je jedan ugledni akademik, vi ćete vjerojatno prepoznati kada je trebalo u popisu stanovništva odgovoriti na upit nacionalnost Bošnjak savjetovao je da popisivači rade izrijekom, da upozoravaju pripadnike bošnjačkog naroda to što čitaju, što pišu da rade na svoju vlastitu odgovornost. To je bila prijetnja. Doslovce to je bila prijetnja. Ako vi želite biti Bošnjak onda to činite na svoju vlastitu odgovornost. Zatim u pitanju jezika ovako nam je rečeno. Možete pisati bošnjački jezik, ali ni u kom slučaju mi vama ne smijemo dozvoliti da vi koristite termin bosanski jezik. Ako pogledate povijest pisane riječi na ovim prostorima onda ćete vidjeti da je uvijek jezik se nazivao ovim imenom bosanski jezik. I kao što sam 7 godina bio uporan u nastojanju da se ispravi jedna greška koja je učinjena '97. godine kada je iz "božićnog Ustava" i na kohabitaciju nekih manjinskih zastupnika da su izbačeni Bošnjaci i Slovenci, nakon 7 godina vraćamo ih i zahvaljujući to mojoj inicijativi u izvorišne osnove naći će se i Romi, pripadnici romskog naroda i drugih manjina što sasvim sigurno znači sljedeće. Od današnjeg dana skida se hipoteka podjele na stare i nove manjine. Ja kao jedan od manjinskih zastupnika imam velikih problema sa suradnjom kada su u pitanju manjinski zastupnici koji su već po inerciji naučili da mene kao pripadnika Bošnjačke manjine uvijek dovedu u jednu nepovoljnu situaciju i lakše mi je možda i da surađujem i sa pripadnicima HDZ-a, SDP-a i drugih političkih stranaka nego sa pripadnicima manjinskih zajednica koje valjda u želji da osiguraju sebi neka posebna prava nastoje da pripadnici druge po brojnosti manjine, a to jesu Bošnjaci budu do kraja zaustavljeni u svom kulturnom i drugom razvoju. Zato još jedanput kažem usvajanje današnjeg Ustava za mene je doista jedna velika moralna pobjeda. htio bih ipak konstatirati i završit ću time i ovu svoju diskusiju jer mi na neki način diskretno potpredsjednik Hrvatskog sabora upozorava da ćemo u pola dva imati sjednicu Odbora za Ustav. Ja smatram da s ovim činom nisu svi zahtjevi bošnjačke i slovenske manjine apsolvirani. Mislim da bi izbore manjinskih zastupnika trebalo mijenjati. Bošnjaci su druga po brojnosti manjina. Slovenci su također jedna od najznačajnijih manjina. Smatram da u prvim narednim raspravama treba shvatiti i predložiti da Bošnjaci da Bošnjaci i Slovenci dobiju svoje posebne izborne jedinice. Jer ovakav način biranja manjinskih zastupnika je nepravedan prije svega prema bošnjačkoj i slovenskoj manjini. Zahvaljujem se na pažnji. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. sjednicu odbora. No, samo želim reći jednu stvar da se SDP ne boji konkurencije ni ja osobno posebno ne one koji su u Sabor došli na listi druge političke stranke, u Saboru osnovali treću političku stranku i nije bitno da li su pustili korijene na tim stolicama, nego je bitno šta rade i čemu doprinose. Evo hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Ali to nije replika na raspravu. Drugo nemrete govoriti. Molim vas! Nemojte to čitini. Bum moral potegnuti nekakve sankcije. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Rasprave o Ustavu vodimo već nekoliko mjeseci intenzivno u nekoliko navrata i u velikoj sabornici na plenarnim sjednicama. Karakteristika svih tih rasprava, ako se izuzmu pojedinačni slučajevi koji su više folklornoga tipa bila je i trebala bi ostati razboritost i mudrost, odgovornost narodnih zastupnika prema činjenici da Ustav jest i morao bi ostati najviši zakonski tekst, akt, pravni okvir i naše zemlje. Ali on nije i nikada ne smije biti tek samo i isključivo pravni akt. On jest okvir u kojemu govorimo o svojoj političkoj sudbini, u kojoj govorimo o svome političkom identitetu. On govori i o tome kakvu državu želimo stvoriti da bi naši građani u njoj mogli se osjećati svoji na svome, i da bi ovu zemlju mogli osjećati svojom u punini svih svojih domoljubnih osjećaja. U tim raspravama čuli smo katkad da izlazimo iz okvira, da idemo u prenormiranost Ustava, da Ustav nije i ne smije biti tekst u kojega će se nakrcavati odredbe koje eto tek slijede potrebe zadovoljavanja pojedinih interesnih grupa kako bi se zapravo stvorio tekst kojega će sve više i više trebati i sve češće i češće mijenjati, nego da se valja zadržati na načelima. Mi to ni ovim izmjenama nismo do kraja poštivali, jer u ovome tekstu će se naći gdjekoja odredba kojoj možda nije mjesto u Ustavu, nego prije svega u zakonu. Ali činjenica jest da je to samo i isključivo odraz jednog strašnog nepovjerenja između pozicije i opozicije. Možemo mi zatvarati oči pred činjenicom, ali ona je neumoljiva. Većina i manjina u ovome Hrvatskome saboru, kao već dugo do sada što se nije dogodilo, gaje jedna prema drugoj iznimno visoku razinu nepovjerenja. Neki kažu koga su zmije grizle i gušterica se boji. I kad smo mislili da ćemo lako izbiti argumente onima koji bi dodatno podgrijavali takvo nepovjerenje, kad smo dobili dojam da se može kvalitetno, kvalificirano, odgovornom raspravom prebroditi i te izazove definiranja svih tema koje valja promijeniti u Ustavu, odnosno ugraditi u novi ustavni tekst, kada smo stekli dojam da se može normalnom procedurom, dogovorom prije svega definirati ona razina koja je prihvatljiva za veliku većinu, jer znademo kako se Ustav donosi, neugodno smo iznenađeni tehnologijom kojoj se priklonila Vlada. Jučer je bila sjednica Odbora za Ustav. Na toj sjednici tek je stidljivo najavljeno da Vlada popodne dolazi s amandmanima, o čijem sadržaju nitko ništa znao nije, o čijem sadržaju ni ministri neki nisu uopće znali. Koliko je to dobro za izgradnju povjerenja između pozicije i opozicije? Jesmo li doista propustili mogućnost da i ta pitanja ako ih doista smatramo relevantnim iskomuniciramo na pravi način. Sada ostaje gorak dojam da se osobito prvim i drugim amandmanom Vlade želi zapravo skrenuti pozornost javnosti sa relevantnih pitanja i problema s kojima nije samo suočena Vlada, nego svi građani u Hrvatskoj, gospodarske neprilike, kriza, recesija, doista su prvo i osnovno pitanje oko kojega valja pronalaziti što je moguće efikasnije odgovore. Nije komodno za Vladu da se paralelno s ovim događa jedna situacija u kojoj gotovo da je već prikupljeno 7, 8% potpisa za jedan, za sazivanje referenduma, kad kažem 7, 8% onda prije svega mislim na realan broj birača u Republici Hrvatskoj, a ne na formalno upisani, jer znademo dobro da je nemoguće da u Hrvatskoj živi nešto više od 4 milijuna, a da ih je 4 i po milijuna upisano u birački popis. I čemu sada tema na kojoj valja razdvajati ljude? Čemu tema koja služi za politička prepucavanja? Kome to treba? Pa zar nije istina, stoput provjerena, utvrđena, da u Domovinskome ratu koji jest vođen obrambeno, legitimno, časno, pobijedio hrvatski politički narod, i to ne samo građani Hrvatske iz Hrvatske, nego i iseljena i domovinska Hrvatska. Nitko ne može umanjiti zaslugu ni jednog jedinog čovjeka koji je obukao odoru hrvatskoga vojnika i policajca i otišao u rat, osobito ne onih koji su se vratili kući obogaljeni, ili onih prije svega koji su ostali zauvijek na braniku domovine. Ali čemu ta ekskluziva, kad znademo vrlo dobro da je stotine i stotine tisuća ljudi dalo sve što je znalo i moglo da Hrvatska bude obranjena i da pobijedi, jednako tako i oni u odorama liječnika, liječnika, medicinskih sestara, vatrogasaca, jednako tako i onih koji su radili u industriji koja je opsluživala ratište, koja, su radili u industriji koja je opsluživala ratom pogođena područja. Stotine tisuća ljudi koji su skrbili o više od milijun i 700 tisuća prognanika i izbjeglica. Koliko su radnici radili da bismo gospodarski izdržali taj nevjerojatan udar gotovo nikad zapamćen u našoj povijesti. Umirovljenici ostadoše bez dijela svoje mirovine, kao što reče gospođa Vesna Pusić, i dan danas im se vraća taj dug. I čemu sada onda te podjele? Postavljati pitanje tko je pobijedio u ratu. Pa Hrvatska je pobijedila u ratu. To je jedina istina. Ta nam tema ne treba. Tu smo temu apsolvirali. Uhvatimo se u koštac sa pravim problemima. Ako netko smatra da postoje neka politička pitanja koja valja raspraviti na razini promjena Ustava, neka to normalno otvori tu temu. Pa mjesecima traje rasprava, a mi se sada dovodimo u situaciju da dok mi ovdje raspravljamo, Odbor za Ustav tek sada može uopće o tome razgovarati. Kome to treba? Koja je to vrsta odgovornosti? Pa imam dojam da smo svi dobili neku plaćicu, ili da smo zapravo preplaćeni za razinu odgovornosti koja se od nas očekuje, jer neradnika i mutivodu koliko god platili preplatili ste. Jedini ljudi koji nisu sudjelovali u obrani Hrvatske, koji nisu pobijedili za Hrvatsku su lupeži i ratni profiteri. I hvala Bogu ovaj Ustav će se izmijeniti na način da se to ne zaboravi, a ako je moguće da se i progoni. I to je dovoljno. To je dovoljan okvir da očuvamo častan i pošten obraz svih koji su pobijedili. Zato pozivam na razum. Nemojmo u finalu ovako vrlo važnoga posla podapinjati jedni drugima noge, valja taj posao dovršiti, vjerojatno nismo napravili sve što smo mogli, ali bit će vjerojatno prigoda da se ispravi ono što smo pogriješili ako smo pogriješili, pod uvjetom da ćemo to imati snage i priznati. A onda uhvatimo se posla, jer evo Vlada najavljuje da će valjati promijeniti čak 14 zakona gotovo odmah nakon izmjena ovoga Ustava. Jesmo li svjesni što nas tek čeka ulaskom u EU? Kolike naše obveze postaju? Veliki je posao, za odgovorne ljude imaju što i raditi i o čemu misliti. A to je naša zadaća. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I kao zadnji uvaženi zastupnik, u ovoj raspravi molim, po ovoj točci, uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre i ostali predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja neću ovom prilikom govoriti isključivo o svom stavu već ću nastojati nešto više reći i o onim stavovima građana koji su me sinoć i jutros zvali i molili da njihov stav, njihovo mišljenje, njihovo gledanje na ove promjene Ustava ovdje danas iznesem. Kolegice i kolege svi znamo da je Ustav zakon svih zakona, da je to i najviši pravni akt u jednoj državi i da čitatelj koji lista stranice Ustava o toj državi doznaje puno toga. Doznaje sve o njenom političkom sustavu, o ljudskim pravima, kulturnim, gospodarskim i drugim postignućima, o njenim društvenim djelatnostima itd. Zato je izuzetno važno da kod i najmanje promjene Ustava sudjeluju u raspravi i u donošenju konačnog prijedloga teksta svi oni kojih se tiču te promjene. I zato vjerojatno smo većina nas bili zadovoljni činjenicom da je kroz nekoliko mjeseci bilo relativno puno rasprava, sastanaka, pokušaja koordiniranja stavova između različitih političkih opcija itd. Bilo je i prigovora, opravdanih prigovora na to da se moglo bolje i trebalo bolje. ja sam zajedno sa vjerojatno 99% hrvatskih građana bio uvjeren da smo 10. lipnja taj posao priveli kraju. Da je postignut dogovor, da smo došli do konačnog teksta koji ćemo danas na jedan civilizirani i svečarski način odraditi i okruniti taj uspjeh. Nažalost, nije se dogodilo to što sam ja očekivao niti hrvatski građani. 5 dana nakon što je u ovoj sabornici postignut navodni dogovor Vlada se odlučuje poslati niz amandmana na taj prijedlog promjene Ustava. Da li je Vlada što se mjesecima priprema u Saboru? Da li je Vlada uopće znala za to da se ovdje pokreće u ovoj zgradi izmjena Hrvatskog ustava? Mjesecima nikakvih inicijativa da bi kad se posao završio došli amandmani. A onda što mi danas činimo kolegice i kolege? Umjesto da su jutros sjeli naši kolege koji se nalaze u matičnom Odboru za Ustav, da su razmotrili te amandmane, da su nam kao i uvijek izašli sa prijedlogom kojeg smatraju najboljim, najkvalitetnijim i da mi nakon toga na plenumu vidimo što ćemo od toga uistinu prihvatiti i nakon toga glasovati za tu opciju, mi radimo upravo obrnuto. Mi raspravljamo o nečemu, o čemu? Ne znamo koji je stav matičnog odbora. Oni su se tek prije nekoliko trenutaka povukli. Zar nije, gospodine potpredsjedniče, bilo logično da smo jutros napravili prekid? Umjesto toga 2 se stranke dogovore da svi njihovi zastupnici povuku, jel tako', da odustanu od svojih rasprava, kako bi rasprava bila što kraća. Mislim da je to pogrešan put i pogrešan način rada. Ja neću ni jednu riječ reći o onom što je dogovoreno do 10. lipnja, ali ću reći nekoliko riječi o amandmanima o kojima smo danas bar čuli nešto i vidjeli, evo dobili smo ih na naše klupe i vidjeli stav političkih stranaka. Slažem se sa kolegom Goranom Beusom Richemberghom koji je rekao da ne trebamo u ovom trenutku sigurno izdvajati ni jednu kategoriju hrvatskih građana. Nitko od nas, ne pada mi na pamet da bi omalovažio bilo što što se dogodilo tijekom Domovinskog rata, a posebno ne Udrugu branitelja. Ali, kolegice i kolege, ja se ponosim tim razdobljem. To je bilo razdoblje najvećeg jedinstva hrvatskog naroda u njegovoj povijesti. To svi znamo. Ja osobno znam mnoge ljude koji su u svijetu prodavali svoje tvrtke i kompletan prihod slali Hrvatskoj da se može braniti. Znam mnoge ljude koji su angažirani bili godinama kroz humanitarne organizacije, milijune i milijune eura vrijednosti dovukli u Hrvatsku da pomognu obrambenom ratu. Dakako, branitelji su učinili najviše, ali ono što je kolega Goran rekao tu su bili radnici, tu su bili umirovljenici, tu su bili mladež, naša mladež kroz razne organizacije itd. Nikoga nemojmo ovom prilikom izostaviti. Govorimo o Hrvatskoj koja je pobijedila, koja je pobijedila, govorimo o hrvatskom narodu koji je pobijedio. Nemojmo činiti ovo što se ovdje predlaže. Ja vas zaista molim, ispadam pomalo smiješan jer sad bih trebao dignuti ruku za opciju isticanja uloge branitelja, a kad pitam dajte mi popis tih ljudi, dajte mi imena tih ljudi onda mi se kaže: "Ne, na to nemaš prava Doriću. Ti se samo narodni zastupnik, ti na to nemaš pravo." Trodioba vlasti, kolegice i kolege, argument u drugim europskim državama Vrhovni sud ili sudbena vlast ne polaže račune Parlamentu u Parlamentu. To je točno. To je točno, u mnogim europskim zemljama to se uistinu ne radi. Međutim, i prilike u tim europskim državama su bitno drugačije. Mi se upravo sada nalazimo na putu pokušaja da promijenimo puno toga u Hrvatskoj kao pravnoj državi. Znamo koliko se ministar mučio ovih zadnjih mjeseci i godinu, dvije dana sa pokušajem da dođe do stvarne reforme u hrvatskom sudstvu. Nažalost, mi nismo u istoj poziciji kao te druge države. Ja smatram da je oportuno, da je potrebno, da je neophodno čak da postoji jedna komunikacija između sudbene i zakonodavne vlasti. Čega se sudbena vlast ima plašiti u razgovoru sa zastupnicima naroda? Čega se ima plašiti? Zar je logično da se sluša zastupnike naroda, da se sluša prigovori i primjedbe koji građani Hrvatske imaju na njihov rad, da kroz tu koordinaciju s njima unaprijedimo situaciju i da uistinu dođe do implementacije onoga o čemu svaki dan govori ministar pravosuđa. Konačno gdje su u toj priči građani, građani koji se vama i meni javljaju svaki dan. U jednoj istinskoj demokraciji možemo vrednovati promjene u demokratskom procesu, na koji način? Prije svega na način da vidimo koliko građani mogu utjecati na proces političkog odlučivanja. Ne samo jednom u četiri godine kroz izbore već i u 4-godišnjem razdoblju putem referenduma, putem vijeća putem mjesnih odbora, putem najrazličitijih oblika sudjelovanja građana. Kolega Lesar je govorio o problemima vezanih uz referendum, nema smisla da ovdje ponavljam njegove riječi, slažem se sa većinom onoga što je on rekao ali bih ovdje želio ponoviti nešto što mi se dogodilo prije šest mjeseci. Jedan naš ministar bio je pozvan da dođe ... u 11. mjesecu prošle godine da potpiše, da parafira, jedan protokol koji se tiče upravo participacije građana u političkom procesu zemalja članica Vijeća Europe, on zbog bolesti nije mogao doći ali premijerka, ministar vanjskih poslova, predsjednik države nikoga nisu ovlastili da umjesto njega dođe i parafira taj dokument. Cilj je Europe pa mora onda biti i naš cilj da građani zaista utječu na proces političkog odlučivanja. Mi ne znamo da li će se prihvatiti da se smanji taj broj građana odnosno čijih potpisa moramo skupiti da dođe do jednog nacionalnog referenduma ili ne. Evo sada kolege zasjedaju, ja sam zadnji u ovoj raspravi, vrlo sam brzo došao na red, mislio sam da ću biti tek predvečer na redu, jer je 10-tak ili više ljudi odustalo, što mislim da nije način rada. Apsolutno to nije korektan način rada kolegice i kolege i mislim da moramo puno toga promijeniti u našem radu. Ono što bih dodao kao osobni prilog o čemu do sada nismo razgovarali, s time ću završiti, to je, dozvolite mi samo 30 sekundi. To je činjenica da smo mi sada država tržišne ekonomije, u obliku u obliku u kome jeste ali kapitalizam kojeg svakako moramo unaprijediti. Kolegice i kolege, u ustavima mnogih Europskih zemalja, to je ključno, stoji jedna rečenica kapital obvezuje obvezuje onoga tko ga posjeduje u odnosu na onog tko kod njega radi, njegovu tvornicu, njegovu državu, njegovo društvo. Taj dio nedostaje u našem Ustavu,

stvar je svakog pojedinca da li će raspravljati ili neće raspravljati a nije stvar nekog drugog da to proglašava u redu, korektnim ili nekorektnim. Svaki pojedinac o sebi ovisi i odlučuje da li će raspravljati ili ne. Prema tome, prepustimo da to ipak ne ocjenjujemo sa korektno ili nekorektno. I sada imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Doriću kada ste govorili o prijedlogu Vlade da se već verificirani amandman Odbora za Ustav o izvješćivanju jednom godišnje od strane predsjednika Vrhovnog suda zapravo ukloni iz izmjena ovoga Ustava, odnosno dopuna. Rekli ste da u nekim Europskim državama nema toga običaja. nema toga običaja. Ali ovdje se radi upravo o tome da jedina efikasna opasnost, jedina opasnost koja je realna sudskoj vlasti uvijek dolazi samo isključivo iz izvršne vlasti, i nema ni jednoga drugoga mehanizma, pa ni onoga izvan članka 4. Ustava Republike Hrvatske koji može spriječiti takvu vrstu intervencije ili otežavanje rada sudske vlasti ako to nije parlament. Prema tome, logika je stvari da se suradnja i koordinacija između različitih vidova vlasti može ostvariti međusobnim informiranjem. Ovdje se radi o odredbi koja doista nema nikakve reperkusije, dakle, nema glasovanja o izvješću, to nije klasično izvješće to je informacija praktički. Pa zar nije normalno da Parlament koji donosi zakone po kojima sudska vlast radi treba dobiti informaciju što je sa tim sustavom kojega je oblikovao kroz svoje glasovanje, da li on funkcionira i kako pomoći da on profunkcionira tamo gdje je zapeo. O tome se radi i kako spriječiti izvršnu vlast da po prirodi, po svojoj naravi ometa sudsku vlast u obavljanju njenoga Ustavom definiranog posla. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik MIljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Beus rekli ste da je to logika stvari da sudbena vlast se pojavi i daje izvješće ovdje pred Saborskim zastupnicima. Ja se ne bih složio da je to pravi izraz, to nije logika stvari, to je potreba stvari, Hrvatska u ovom trenutku doista mora puno toga promijeniti, reformirati, unaprijediti u Hrvatskom sudstvu da bi to mogli zvati zadovoljavajućim stanjem. Prema tome, ja smatram da ćemo godinama, može i desetljećima imati potrebu a ne samo logiku da se oni ovdje pojavljuju pred nama. Zahvaljujem. I sada imamo drugu repliku, uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega već kada sam ovdje onda ću i reći što mislim bez obzira kako to predsjednik određene političke stranke tumačio, smatram da se ne možete složiti sa 2%, glasova koji su potpisa, koji su potrebni za referendum. Jer doista to bi značilo da bi u Hrvatskoj imali svaki tjedan ili svaki drugi tjedan referendum i da bi taj nivo demokracije prerastao prije svega u jednu vrstu anarhije. Tako da ovaj odnos 5% je dovoljan argument za težinu samog referenduma koja je potrebna. ovoga Vrhovnog suda Republike Hrvatske, neizostavno je da predsjednik mora upoznati Sabor koji donosi Odluku o imenovanju Ustavnih sudaca, a o samoj nezavisnosti najbolje govori podatak da je na primjer državni tajnik gospodin Antun Palarić koji je kao državni tajnik isključivo provodio naloge jedne političke stranke upravo od ovog Sabora imenovan u Vrhovni sud i pitanje njegove nezavisnosti je doista upitno. Hvala.

(HNS)** Kolega, primjetili ste da u svom izlaganju nisam spomenuo ni 2 ni 5%, to sam namjerno učinio. Želio sam čuti koji je stav našeg matičnog tijela. Ako je to 5%, Dorić se potpuno s time slaže. Dobro, barem ste se oko nečeg složili. I sada u ime Vlade Republike Hrvatske uvaženi ministar Ivan Šimonović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici. Vrlo pažljivo sam slušao vaše diskusije. što neke od njih neću komentirati niti odgovoriti na neka pitanja ne znači da ih ne shvaćam ozbiljno. Ako neka od pitanja dobijem i pismeno formulirana naravno da ću sa zadovoljstvom pismeno i odgovoriti. Međutim, rekao bih nešto o temi o kojoj je rečeno puno toga vrijednoga. Radi se o pitanju izvješćivanja predsjednika Vrhovnoga suda. Naime, složio bih se sa zastupnicima Milanovićem, zastupnicom Pusić da podjela ne znači sukob vlasti već da je potrebna svojevrsna suradnja između različitih vlasti, ali suradnja pri kojoj se čuva autonomija neophodna za uzajamnu kontrolu triju vlasti. Slažem se i sa zastupnikom Pupovcem i Dorićem da mogu zamisliti praktičnu situaciju, primjerice vezanu uz reformu pravosuđa gdje je korisno da se predsjednik Vrhovnog suda obrati Saboru i da se o tome razgovara jer se tako osigurava podrška i bolje razumijevanje. Ali za to nije potrebno unositi odgovarajuću odredbu odredbu u Ustav već je dovoljno da postoji suglasje između predstavnika dviju vlasti, suglasje između saborskih zastupnika i predsjednika Vrhovnog suda. Vrhovni sud onda nije obvezan podnositi izvješće nego kad i jedni i drugi ocjenjuju da je to korisno, a ja se zalažem da to ocijene da je korisno kada je to potrebno, da se to onda i realizira. U prilog takvog rješenja govori i komparativna praksa država, europskih država, da uglavnom ne postoji u velikoj većini pravna obveza bilo Ustavom utemeljena ili zakonom da predsjednik Vrhovnog suda izvješćuje parlamentarno tijelo. To tim više bi trebalo vrijediti u Hrvatskoj jer Vrhovni sud odnosno predsjednik Vrhovnog suda u hrvatskom sustavu ne kontrolira proračun za sudove niti zapravo čak ni svoj vlastiti proračun Vrhovnog suda pa bi onda takva obveza bila još manje logična. Dakle, obzirom na poodmaklo vrijeme ja bih samo sumirao da se ja zbog svega navedenog zalažem da se Ustavom ne ustanovi obveza izvješćivanja predsjednika Vrhovnog suda Saboru ali da se ohrabri dobra komunikacija koja uključuje i pojavljivanje predsjednika Vrhovnog suda pa i izvješćivanje u Saboru onda kada Sabor i predsjednik Vrhovnog suda to ocijene korisnim. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Time smo završili i zaključujem raspravu. Sada ćemo prekinuti raspravu, odnosno prekinuti sjednicu i nastavljamo u 15 sati kao što je i najavljeno. Hvala lijepo.